Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. u vezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovim točkama dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. govoriti 20 minuta. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za obitelj, mlade i sport i Odbor za ravnopravnost spolova. Sada bih ponovo molio predstavnika predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje. Ponovo poštovani državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Juro Martinović. Izvolite

u ime Kluba zastupnika GLAS-a, poštovani kolega Goran Beus Richembergh. Izvolite,

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, drugo čitanje, P.Z.E. br. 776 - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, drugo čitanje, P.Z.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 Sada bih ponovo molio predstavnika predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje. Ponovo poštovani državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Juro Martinović. Izvolite državni tajniče. uključen./ … Dakle pred nama su tri zakonska dokumenta Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona,

Prvo ću nešto reći o razlozima i ciljevima, a i onome što smo napravili kada smo zahvatili izmjene i dopune Kaznenog zakona. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona već je prihvaćen u Hrvatskom saboru u pravom čitanju 29. studenog, a nacrt Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona ima pet ciljeva. Pooštravanje zakonske politike i kažnjavanja, propisivanje kvalificiranih oblika kaznenih djela za učin djela prema bliskoj osobi, proširenje definicije službene osobe, izmjena koncepta kaznenog djela silovanja, propisivanje jače kaznenopravne zaštite osoba koje obavljaju poslove od javnog interesa ili u javnoj službi, daljnje usklađivanje s Direktivom o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije. U odnosu na ovaj naš prvi cilj pooštravanje zakonske politike i kažnjavanja ostvareno je na način da su predloženi viši posebni minimumi kazne zatvora za kaznena djela nasilja u obitelji, sakaćenja ženskih spolnih organa, tjelesna ozljeda prema bliskoj osobi, teške tjelesne ozljede opet prema bliskoj osobi, osobito teška tjelesna ozljeda prema bliskoj osobi, povreda djetetovih prava, viši posebni maksimumi kazne zatvora za kaznena djela bludne radnje i spolno uznemiravanje. Predložene izmjene rezultirat će snažnijom generalnom prevencijom, smanjit će prostor za primjenu instituta rada za opće dobro i uvjetne osude uz zadržavanje stjecanja za kazneno djelo nasilja u obitelji i tjelesne ozljede prema bliskoj osobi. Propisivanje kvalificiranih oblika kaznenih djela za učin djela prema bliskoj osobi u odnosu na kazneno djelo prijetnje i kazneno djelo nametljivog ponašanja, predložene izmjene rezultirat će strožnim kažnjavanjem za učin navedenih kaznenih djela prema bliskoj osobi te kaznenim progonom po službenoj dužnosti za ta kaznena djela. Također je kazneno djelo nasilja u obitelji prošireno u svom zakonskom opisu i to na način da je kao nova posljedica počinjenja uvedeno stanje dugotrajne patnje. U odnosu na naš treći cilj, proširit će se definicija službene osobe iz članka 87. stavak 3. KZ na način da će ista uz postojeći krug službenih osoba obuhvatiti stručnog radnika koji obavlja poslove iz djelatnosti socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja. Razlozi su vam poznati. Predložena izmjena imat će za posljedice snažniju kaznenopravnu zaštitu navedenih osoba npr. kaznena djela prisile prema službenoj osobi i napad na službenu osobu, ali i proširenu kaznenopravnu odgovornost navedenih osoba na ona kaznena djela koja mogu počiniti samo osobe koje imaju svojstvo službene osobe. Predlaže se drukčija koncepcija kaznenog djela silovanja. Kazneno djelo silovanja ima se smatrati i svaki nekonsenzualni spolni odnošaj ili s njim izjednačena spolna radnja radnja i onda kada nema uporabe sile ili prijetnje na život i tijelo silovane ili druge osobe. Predložena izmjena imat će za posljedicu brisanje kaznenog djela spolnog odnošaja bez pristanka, koncept pristanka. U nacrtu prijedloga i dalje se predlaže po uzoru na koncept pristanka pristanka kako je bio definiran kaznenim djelom spolnog odnošaja bez pristanka iz članka 152. KZ. Propisivanje jače kaznenopravne zaštite osoba koje obavljaju poslove od javnog interesa ili u javnoj službi, to je naš peti cilj. Primjerice vozača koji obavljaju poslove javnog prijevoza putnika kroz novi članak 315.b KZ-a kojim se uvodi novo kazneno djelo prisila prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi. Kazneno djelo neizvršenja sudske odluke iz članka 311. KZ iz 2011. godine dopunjeno je kao posljedica predloženih izmjena ZKP-a novim modalitetom počinjenja, tako će biti biće ovog kaznenog djela ostvariti onaj tko se ne pridržava samostalne mjere opreza koja mu je određena sudskom odlukom. Razlika između nacrta prijedloga i nacrta konačnog prijedloga zakona daljnje je usklađivanje s Direktivom suzbijanja seksualnog zlostavljanja, seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije u članku 161. stavak 1., mamljenje djece za zadovoljenje spolnih potreba. Dopunjuje se biće kaznenog djela na način namjera počinitelja ovog kaznenog djela može biti usmjerena i na počinjenje kaznenog djela iskorištavanja djece za pornografiju članak 163. stavak 1. i 2. KZ-a i iskorištavanje djece za pornografske predstave članak 164. stavak 1. KZ-a. izmjena je definicija pornografije članka 163. stavak 3. KZ-a na način da umjetnički, medicinski i znanstveni značaj materijala ne može dovesti do isključenja protupravnosti za kazneno djelo iskorištavanja djece za za pornografiju ako taj materijal prikazuje pravo dijete ili realno prikazano nepostojeće dijete ili osobu koja izgleda kao dijete u pravom ili simuliranom spono eksplicitnom ponašanju. Kazneno djelo za iskorištavanja djece za pornografske predstave dopunjeno je definicijom pornografske predstave. Počinjenje kaznenog djela bludnih radnji pod uvjetom iz članka 154. KZ-a izdvojeno je u zasebni stavak 3. članka 155. KZ-a. Zaključno, u odnosu na Kazneni zakon propisano je stupanje ovog zakona na snagu 1. siječnja 2020. godine kao posljedica integriranog paketa izmjena kaznenog zakonodavstva. U odnosu na Zakon o zaštiti nasilja u obitelji čije su izmjene usko vezane sa izmjenom KZ-a. Imali smo tri cilja, pooštravanje zakonske politike kažnjavanja, revizija pojavnih oblika nasilja u obitelji i proširenje kruga osoba na koje se zakon primjenjuje. Pooštravanje zakonske politike kažnjavanja ostvareno je na način da su predložene više novčane kazne i kazne zatvore za sve pojavne oblike nasilja u obitelji pri čemu su kazne gradirane na način da se višom novčanom kaznom i kaznom zatvora kažnjava onaj počinitelj koji ponovi obiteljsko nasilje ili ga počini u nazočnosti djeteta ili osobe sa invaliditetom ili osobe starije životne dobi. Također se kazna pooštrava i za zdravstvene radnike, djelatnike u ustanovama socijalne skrbi, osobe zaposlene u odgojno-obrazovnim ustanovama, stručne radnike zaposlene u vjerskim ustanovama, humanitarnim organizacijama i organizacijama civilnog društva te sve druge stručne osobe koje u svom radu dolaze u kontakt sa žrtvama nasilja u obitelji a koji ne prijave policiji ili Državnom odvjetništvu počinjenje nasilja u obitelji za koje su saznali u obavljanju svoga posla. Drugi cilj je redefinirano je tjelesno nasilje na način da je isto propisano kao primjena fizičke sile uslijed koje nije nastupila tjelesna ozljeda u sudsko-medicinskom smislu. Dakle razumijete da se radi o Prekršajnom zakonu tako će primjena fizičke sile, primjerice guranje ostati u prekršajnoj sferi dok će u kaznenu sferu ući oni slučajevi koji su uslijed primjerice prethodno navedenog guranja rezultirali tjelesnom ozljedom u medicinskom smislu. Treći cilj je proširenje kruga osoba na koje se zakon primjenjuje. Krug osoba na koje je Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji .../Govornik se ne razumije./... harmonizira prekršajno zakonodavstvo kojim je regulirana materija zaštite od nasilja u obitelji s kaznenom zakonodavstvom na način da se predloženom izmjenom omogućuje primjena ovog zakona na istovjetan krug osoba i Kazneni zakon pruža dodatnu zaštitu u slučaju počinjenja kaznenih djela vezanih uz nasilje u obitelji. Konačnim prijedlogom zakona predlaže se u cilju sveobuhvatnije praćenje pojavnih oblika nasilja u obitelji proširiti obvezu nadležnih tijela iz čl. 20. stavak 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji iz 2017. g. na prikupljanje podataka o primjeni KZ-a kao i proširiti ovlasti Povjerenstva za praćenje i unaprjeđenje rada tijela kaznenog i prekršajnog postupka te izvršavanja sankcija vezanih za zaštitu od nasilja u obitelji na davanje prijedloga i mišljenja u vezi sa primjenom Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji u obitelji i KZ-a. Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji razlikuje se u odnosu na prijedlogu zakona u pogledu datuma stupanja na snagu, umjesto stupanja na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama, predlaže se stupanje na snagu 1. siječnja 2020. a kako bi datum stupanja na snagu ovog zakon bio usklađen sa datumom stupanja na snagu zakona o izmjenama i dopunama KZ-a i zakona o izmjenama i dopunama ZKP-a s kojim zakonima čini paket.

predlaže se izmjene i dopune ZKP-a ciljevi kojih su usklađivanje domaćeg kaznenog procesnog zakonodavstva sa direktivom o pravnoj pomoći za osumnjičenike i okrivljenike u kaznenom postupku, ubrzanje kaznenog postupka, izmjenama i dopunama u odnosu na institut izuzeća, propisivanje koncentriranog izdvajanja nezakonitih dokaza na optužnom vijeću, drugačijim reguliranjem obligatornog istražnog zatvora, ubrzanjem rada policije, smanjivanjem nepotrebnog administriranja, brisanjem pripremnog ročišta u postupku za kaznena djela do 15 g. zatvora i brisanjem uvodnih govora, osnaživanje mjere opreza, propisivanjem nove mjere opreza, zabrane pristupa internetu i .../Govornik se ne razumije./... instituta samostalne mjere opreza. U odnosu na tekst prijedloga zakona koji je u prvom čitanju prihvaćen u Hrvatskom saboru, u konačnom prijedlogu nastale su određene razlike. Kao npr. precizirane su odredbe kojima se propisuje teret dokazivanja i pravo na privremenu pravnu pomoć branitelja na teret proračunskih sredstava. Učinjene su izmjene odredba o istražnom zatvoru u domu kako bi se stvorile zakonske pretpostavke za uvođenje elektroničkog nadzora, elektroničke narukvice kojom se osigurava izvršavanje istražnog zatvora u domu s odgodom stupanja na snagu tih odredbi do 1. siječnja 2021. g. do kad bi se radilo na stvaranju tehničkih pretpostavki za ovaj novi institut u našu kaznenu sferu. Kazneni postupak je dodatno ubrzan i u odnosu na drugostupanjski postupak, pojednostavljivanje forme održavanja javne sjednice drugostupanjskog vijeća, više sudac izvjestitelj ne započinje sjednicu iznošenjem svog izvješća već sjednica započinje izlaganjem stranaka jasnijim propisivanjem postupanja drugostupanjskog suda kada ukida prvostupanjsku odluku zbog bitne povrede odredba kaznenog postupka i s tim u vezi preciziranje postupanja i prvostupanjskog suda u ponovljenom postupku nakon ukidanja presude. Po uputi drugostupanjskog suda postići će se dodatno ubrzanje postupka s posebnim ciljem da se smanji broj ukidnih odluka u istom predmetu odnosno višestruko vraćanje predmeta nižem sudu na ponovno odlučivanje. Još je preciznije uređena stvarna nadležnost Visokog kaznenog suda. Te su prilagođene prijelazne i završne odredbe kojima je propisano s obzirom na početak rada Visokog kaznenog suda postupanje sa predmetima koji su u tijeku. Obzirom na izmjenu i dopunu KZ-a koje su također u tijeku a imajući u vidu brisanje kaznenog djela spolnog odnošaja bez pristanka, izmjena u definiciji kaznenog djela silovanja, odredbe ZKP-a su izmijenjene u pogledu sudske nadležnosti i to na način da će od 1. siječnja 2020.g. kazneno djelo silovanja zajedno sa bivšim kaznenim djelom spolnog odnošaja bez pristanka biti u nadležnosti županijskih sudova. Naime po sada važećim pravilima nadležnosti, kazneno djelo spolnog odnošaja bez pristanka bilo je u nadležnosti općinskih sudova. Ovom izmjenom se dakle pruža još veći stupanj pravne zaštite žrtava kaznenog djela silovanja i to prenošenjem u nadležnosti na viši sud. I konačno učinjene su i neke, rekao bih, za proceduru nebitne nomotehničke, nomotehnička usklađenja. Hvala vam lijepo na pozornosti. Idemo na replike, imamo ih dvije. Prva je poštovana kolegica Jeckov. Izvolite. **Jeckov, Dragana (SDSS)** Zahvaljujem uvaženi predsjedniče. G. državni tajniče, ja ću se osvrnuti na Zakon o sprečavanju nasilja u obitelji i kako bi se ostvarila osnovna intencija ovog zakona koja podrazumijeva, kako ste rekli strože sankcije za nasilnike i kako bi se postigao efekt snažnije generalne prevencije, zbog čega nije proširen krug osoba na koje se ovaj zakon primjenjuje na intimne partnere i na partnere adolescentske dobi?

puno želja svih društvenih struktura i različitih društvenih skupina. Jednostavno, mi smo u jednoj intenzivnoj proceduri usklađivanja našeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU i vijeća EU, mislim da smo do sada već mislim oko 2 stotine puta intervenirali u kaznenu sferu samo prilagođavajući naše zakonodavstvo standardima Vijeća EU, članica Vijeća Za pretpostaviti je da u ovom trenutku nismo bili okupirani tim segmentom, dakle nismo uspjeli pored svih tih stvari koje harmoniziramo, napraviti i taj iskorak ili se nismo oko toga suglasili. Hvala. **Jandroković, Gordan zahvaljujem poštovani predsjedniče. Dakle, samo jedno pitanje. Mi ovdje osim što proširujemo i znači i za službene osobe, što po apsolutno pozdravljam, mi propisujemo novo samostalno kazneno djelo, prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili javne službe u javnoj službi. E sad, kako smo mijenjali čl. 87. gdje smo objašnjavali značenja, mi nemamo u ovom prijedlogu zakona točno objašnjeno značenje koje su to osobe koje obavljaju poslove od javnog interesa. Tko će to procijeniti? Ja mislim da bi bilo dobro možda da ih navedeno, isto tako kako smo naveli točno koje su stručne osobe. I još jedno pitanje što se tiče Zakona o kaznenom postupku, tu sad dajemo mogućnosti policiji da odredi potrebna vještačenja koju smatraju svrhovitim. Pretpostavljam da se tu naravno radi o sudskim vještacima. Zanima me da li su to predviđena sredstva dovoljna za obavljanje tih poslova .../Upadica predsjednik: Hvala./... Osobe koje rade poslove od javnog interesa su na neki način zahvaćene jednom snažnijom kaznenopravnom zaštitom i te osobe su definirane posebnim zakonima. Iskreno, u ovoj situaciji biti kod nas su u Ministarstvu pravosuđa u fazi kada je ovaj zakon bio u izradi pojavili sindikati, pojavili su se ljudi koji se skrbe za sigurnost vozača u javnom prometu koji su vrlo često zahvaćeni razno raznim napadima putnika. Nismo ih mogli staviti u službene osobe i ovo smo po nekako po modelu liječnika našli način da ih snažnije zaštitimo kroz procesno-pravne alate. Hvala. Kaže i kolega Maras da je digao repliku, nije bio uočen pa evo, dajemo mu priliku. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Martinović, ja se slažem i htio bih ovdje posebno istaknuti za uvođenje statusa službenih osoba za socijalne radnike i za djelatnike u obrazovnom sustavu. Žao mi je što se tek nakon eskalacije određenih slučajeva pristupilo tom, to smo trebali već napraviti puno ranije, ali mislim da bi trebalo zaokružiti tu cjelinu i sa zdravstvenim radnicima u zdravstvenom sustavu. Vidjeli smo neki dan nemile scene u jednoj zagrebačkoj bolnici, ja mislim da, i to bi bilo korektno, evo, na neki način apeliram da se o tome razmisli. Neću reći da osuđujem, ali dajte razmislite i probajte uvrstiti i na taj način ljude koji rade u zdravstvu. Hvala lijepo. Juro** E hvala vam zastupniče Maras. Dakle, mi smo zdravstveno osoblje u ranijem izmjeni i dopuni Kaznenog zakona zaštitili na poseban način uvodeći posebno kazneno djelo, a po njihovim željama izbjegli smo ih uvući u službene osobe. Dakle, snažnije smo ih zaštitili, posebno kazneno djelo je uvedeno i taj isti model smo sada primijenili u odnosu na ove ljude koji obavljaju poslove od javnog interesa. Dakle liječnik, zdravstveno osoblje smo zaštitili u prošloj intervenciji u Kazneni zakon. Hvala. Želi li netko od izvjestitelja odbora uzeti riječ? Ako ne, onda otvaram raspravu i prva je na redu poštovana kolegica Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a. podsjećam još jednom, klubovi mogu govoriti 20 minuta. Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče sa suradnicima. Poštovane kolegice i kolege, evo ja ću pokušati u ime Kluba HDZ-a u ovoj objedinjenoj raspravi iznijeti najvažnije izmjene po sva tri konačna prijedloga zakona. Glede Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona valja reći da je on do sada 4 puta mijenjan. Cilj ovih zadnjih izmjena je ustvari osnaživanje kaznenopravne zaštite od nasilja u obitelji. Obzirom na zadnje nemile događaje koje smo imali u društvu, mislimo da je ovakvo zadiranje na ovaj način u izmjena kaznenog zakona opravdano jer mislim da kao društvo moramo reagirati na sve takve negativne pojave i da moramo pokušati naći načina kako ih svesti na minimum. Predlaže se stoga izmjena i dopuna zakonskog opisa kaznenog djela nasilja u obitelji iz članka 179.a Kaznenog zakona na način da se uvodi nova posljedica počinjenja a to je stanje dugotrajne patnje te se pooštrava kazna. Nadalje se mijenja definicija kaznenog djela silovanja iz članka 153. na način da se svaki spolni odnos bez pristanka pa i onda kada nije upotrjebljena sila ili prijetnja za život i tijelo silovane osobe ili druge osobe smatra kaznenim djelom silovanja. Zbog toga se predlaže brisanje kaznenog djela spolnog odnošaja bez pristanka iz članka 152. Intervenira se i članak 154. na način da se predloži da svi kvalificirani oblici propisani predmetnim člankom predstavljaju okolnosti koje kazneno djelo silovanja čine težim. Dopunjeni su postojeći članci Kaznenog zakona i to za kazneno djelo prijetnje iz članka 139. i za kazneno djelo nametljivog ponašanja iz članka 140. na način da je propisana teža kazna kada je kazneno djelo počinjeno prema svim kategorijama bliskih osoba te se omogućuje progon po službenoj dužnosti. Nadalje, predlaže se proširenje definicije službena osoba iz članka 87. stavka 3. Kaznenog zakona na način da se uz postojeće kategorije službenih osoba obuhvaća i stručne radnike iz djelatnosti socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja što smatramo opravdanim. Propisuje se i novo kazneno djelo prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi. Ovim prijedlogom zakona predlaže se pooštravanje zakonske, kazneno pravne politike kažnjavanja u odnosu na pojedina kaznena djela. Također se predlaže dopuna kaznenog djela neizvršenja sudske odluke iz članka 311. Kaznenog zakona kojim bi se inkriminiralo nepridržavanje samostalne mjere opreza određene sudskom odlukom. Na kraju predlaže se i brisanje kaznenog djela teškog sramoćenja iz članka 148. Kaznenog zakona a oštećenik će naknadu štete moći potraživati u građansko pravnom postupku. U odnosu na prijedlog zakona u prvom čitanju napravljene su i neke dopune, odnosno nekakve nekakve dorade, tako da je u cilju daljnjeg usklađivanja sa Direktivom o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije u članku 161. stavku 1. ustvari dopunjeno, prošireno biće kaznenog djela na način da namjera počinitelja ovog kaznenog djela može biti usmjerena i na počinjenje kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju i iskorištavanje djece za pornografske predstave. Zaključno predloženim Izmjenama i dopunama Kaznenog zakona osigurati će se snažnija kazneno-pravna zaštita žrtava određenih teških kaznenih djela te se što je također značajno proširuje definicija koja obuhvaća službene osobe. Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku valja reći da je najvažniji razlog ovih izmjena usklađivanje sa Direktivom 2016/1919 EU o pravnoj pomoći za osumnjičenike i okrivljenike u kaznenom postupku i zatražena osoba u postupku na temelju Europskog uhidbenog naloga. Cilj ovih izmjena je također ubrzanje kaznenog postupka te osnaživanje mjere opreza. Direktiva traži da uhićenici, osumnjičenici i okrivljenici slabijeg imovnog stanja u pristupu obrani ne budu u nepovoljnijem položaju od onih boljeg imovnog stanja te da im trošak obrane u tom slučaju snosi država. Direktiva je usmjerena na jačanje procesne pozicije osumnjičenika i okrivljenika u kaznenom postupku a u svrhu osiguravanja prava iz članka 6. stavka 3. točka c Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Naime, Zakon o kaznenom postupku i sada propisuje u članku 72. kriterije prema kojima okrivljenik ostvaruje pravo na branitelja na teret proračunskih sredstava ali on to pravo ostvaruje u kasnijim fazama postupka. Dok sada direktiva nameće tu obvezu već u najranijim fazama postupka i u prethodnom postupku što smo ovim izmjenama i inkorporirali u sam zakon. Dakle to pravo priznati će se uhićeniku uz provjeru imovinskog stanja tj. njegove izjave da nema sredstava za troškove obrane a u odnosu na osumnjičenika pored tog kriterija pravo na branitelja na teret proračunskih sredstava priznaje se u postupcima koji se vode za kaznena djela za koje je propisana kazna zatvora teža od 5 godina. Prema sadašnjem rješenju novina je da o tom pravu odlučuje sudac istrage i to zbog hitnosti postupanja u najranijim fazama postupka jer je on dostupan putem dežurstva. U slučaju podnošenja zahtjeva sudu za odlučivanjem o prethodnom pitanju propisano je da će sud rješenjem prekinuti postupak te da žalba protiv tog rješenja nije dopuštena a za vrijeme trajanja prekida postupka ne teče zastara kaznenog progona. Predlažu se i određene novine kod mjera opreza kako bi se osnažio taj institut posebno kad isteknu najdulji rokovi trajanja istražnog zatvora. Kao nova mjera uvedena je i zabrana pristupa internetu. Kao nova rješenja kojima se ubrzava kazneni postupak predlažu se u vezi izuzeća kada je zahtjev za izuzeće suca višeg suda moguće podnijeti tek nakon što predmet u povodu žalbe bude zaprimljen na višem sudu. Zatim se predlaže da na optužnom vijeću stranke moraju odmah staviti prijedlog za izdvajanje nezakonitih dokaza. Predlaže se mogućnost čitanja ranije izvedenih dokaza bez suglasnosti stranaka prilikom promjene predsjednika Vijeća. Također se predlaže i da policija može samostalno bez naloga državnog odvjetnika obaviti dokaznu radnju prepoznavanja, zatražiti potrebna vještačenja osim obdukcije, ekshumacije i molekularno genetske analize te zatražiti tjelesni pregled i uzimanje krvi i urina od okrivljenika i drugih osoba o čemu su dužni pravovremeno izvijestiti državnog odvjetnika što će dovesti također do bržeg i efikasnijeg postupanja policije. Ovim prijedlogom omogućuje se određivanje ili produljenje istražnog zatvora kod nepravomoćno izrečene kazne zatvora od 5 godina ili teže kad će sud uvijek odrediti istražni zatvor i kad su istekli najdulji rokovi trajanja. Sada sud nema mogućnost zadržati okrivljenika u istražnom zatvoru ako su istekli ti najdulji rokovi trajanja, a ne može ga niti odrediti. Nadalje, pripremno ročište se više neće provoditi u postupcima za kaznena djela za koja je propisana kazna zatvora do 15 godina, a u postupcima za kaznena djela za koja je propisana kazna zatvora iznad 15 godina provodi se samo ako su u procijeni da postoji potreba za njegovim provođenjem čime se također ubrzava postupak. Radi ubrzanja postupka predlaže se i brisanje uvodnih govora jer nema svrhe uvodno izlaganje stranka pred sudom. Budući Visoki kazneni sud počinje radom 1.1.2020. godine te se predlaže da će odlučivati u drugom stupnju o žalbama protiv odluka županijskih sudova za razliku od sadašnjeg rješenja po kojem u drugom stupnju o žalbama protiv odluka županijskih sudova odlučuje Vrhovni sud RH, a Visoki kazneni sud odlučuje u žalbama protiv presuda općinskih i županijskih sudova. U odnosu na tekst prijedloga koji smo imali u prvom čitanju, također napravljena neka poboljšanja prijedlog je da ovaj zakon stupi na snagu od 1.1.2020. godine. Glede Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji treba reći da je također cilj ovog prijedloga zakona pooštravanje zakonske politike kažnjavanja za sve pojavne oblike nasilja u obitelji. Povećane su novčane kazne i kazne zatvora, revidirani su i pojavni oblici nasilja u obitelji. Osnovno obilježje i pravne posljedice predloženih izmjena je izmijenjena pravna kvalifikacija tjelesnog nasilja kao jednog od oblika nasilja u obitelji kako bi se omogućilo jasnije razgraničenje prekršajnog od kaznenog zakonodavstva. Po novom prijedlogu tjelesno nasilje će biti kvalificirano kao fizička sila uslijed koje nije nastupila tjelesna ozljeda, npr. guranje što je prekršaj, dok kada nastupi tjelesna ozljeda nastaje odnosno radi se o kaznenom djelu. Zbog ovakvih promjena zakonske politike suzbijanja kažnjivih ponašanja za pretpostaviti je da će rezultat biti jača generalna i specijalna prevencija kažnjavanja te bolja zaštita žrtve. U odnosu na prijedlog zakona u prvom čitanju također je došlo do izmjene na način da se predlaže stupanje i ovog zakona na snagu 1. siječnja 2020. godine kako bi stupanje na snagu bilo usklađeno sa svim sa svim ovim zakonima prije navedenim odnosno cjelokupnim setom ovih zakona. Hvala vam lijepa. Klub HDZ-a će podržati sva tri prijedloga zakona. **Brkić, Pozdravljam na galeriji iako na odlasku članice Udruge žena „Preslica“ iz općine Sračinec i dobrodošli u Hrvatski sabor. Prelazimo na slijedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a poštovana kolegica Sabina Glasovac. Izvolite. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicama i državna tajnica i suradnici, poštovane kolegice i kolege, Klub zastupnika SDP-a već je u prvom čitanju o dva prijedloga zakona, znači Prijedlog o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i Prijedlog izmjena i dopuna Kaznenog zakona zapravo apostrofirao pozitivan stav o izmjenama koje, koja nova zakonska rješenja nude, a to je pooštravanje zakonskih kazni za djela nasilja u obitelji, proširenje definicije službene osobe na osobe koje rade u sustavu socijalne skrbi i sustavu obrazovanja kako bi bile više zaštićene prilikom obnašanja službene dužnosti, a ne zbog toga izložene nasilju, pa da nasilnici u tom slučaju prođu, prođu nekažnjeno odnosno da su ti cijeli mehanizmi vrlo, vrlo komplicirani. Drugo, jednako tako podržavamo i konačnu izmjenu kaznenog djela spolnog odnošaja bez pristanka u silovanje što ono zapravo jest i mislim da je ovaj zakon jedan dobar primjer bez obzira što je vjerojatno potrebi za izmjenama nekih zakonskih odredbi doprinijeli su i mnogi nemili događaji kojih smo bili svjedoci u posljednje vrijeme u društvu, koji su dosta senzibilizirali hrvatsku javnost. Isto tako i neke skandalozne presude hrvatskih sudova, pa se sve skupa se ubrzao postupak i zakonska rješenja su zapravo u ovom svom prijedlogu sažela ono na što godinama upozoravaju i stručnjaci i pojedine udruge koje pripadaju, znači iz civilnog, civilnog civilnog društva, ali dobro da je tako. To je pravi zapravo pravi put i mi to moramo, moramo podržati. Jednako tako ovo pooštravanje kazni za nasilje u obitelji, nasilničko ponašanje je snažna poruka zapravo Vlade RH i države u obračunu s nasilnicima u našem društvu i nadamo se, snažna poruka kao onom što nam je cilj, a to je nulta stopa tolerancije na nasilje. Vrlo će biti teško doseći naravno društvo u kojemu postoji nulta stopa tolerancije na nasilje međutim važno je da dok god postoji jedna osoba čiji život je u opasnosti u smislu nasilja, dok postoje osobe koje ugrožavaju sigurnost, zdravlje i pravo na nekakav normalan život drugih osoba da mi kao država pokažemo da smo spremni obračunati si, obračunati se namjerno to kažem, obračunati se s njima na najkvalitetniji i najoštriji mogući način. Ova strogoća kazne ne čudi da smo ih morali, mislim nije to još uvijek da možemo reći je, je prestrogi smo, ali zasigurno nismo toliko a pogotovo zbog toga što sada diktiramo i tempo hrvatskim sudovima koji su načelu pokazuje istraživanje pravobraniteljice za ravnopravnost spolova na uzroku od 470 prekršajnih presuda, ali isto tako nisu iznimka niti presude niti presude za kaznena djela, da zapravo sudovi naginju politici kažnjavanja najnižim, najblažim kaznama i zbog toga je ovo pravi put. Znači ja ću ponoviti to sam rekla i kada smo raspravljali o zakonu u prvom čitanju, prosječna novčana kazna iznosila je 1.727,79 lipa za prekršaj nasilja, kako je to bilo tretirano tada, a propisan minimum bio je tisuću kuna, znači tu vidimo da je sklonost k propisivanju minimalnih kazni bila … Prosječna uvjetna osuda bila je 21 dan uz prosječnu odgodu izvršenja u trajanju od 10 mjeseci, a prosječna kazna zatvora iznosila je 19 dana. Sve su ovo razlozi zašto je dobro da hrvatskim sudovima ako se već ići politikom najbližeg kažnjavanja omogućimo odnosno osiguramo žrtve da barem u tom slučaju te najbliže kazne ne budu zaista smiješne kazne u kojima postupci za određena djela traju puno duže negoli izrečene kazne u konačnici. I tu ću završiti s hvalama u prilog ovog zakona. I sada ću izraziti svoje žaljenje zapravo što nismo išli korak dalje ili dva koraka dalje, a taj korak dalje bi zasigurno bila snažnija zaštita žrtava nasilja koji nisu u bračnim ili izvanbračnim zajednicama, koje koje su u intimnim odnosima s osobama s njima nemaju djecu, s njima nisu u bračnim ili izvanbračnim zajednicama ili u nekom vidu partnerstva kako ga zakon poznaje, ne dijele kućanstvo, a žrtve su nasilja. Znači te osobe po ovom zakonu i dalje ne spadaju pod kategoriju bliskih osoba i nasilnici koji vrše nasilje nad njima će biti blaže kažnjavani ili uopće neće biti sankcionirani samo zbog toga što u tom odnosu u toj vezi nisu, ne dijele zajedničko kućanstvo, nemaju zajedničku djecu ili nisu registrirani prema zakonu u tom smislu nekakvog partnerstva ili zajednice. Posebno pri tom želim ukazati na problem s kojim se suočavamo, to su pokazala i neka istraživanja, to je nasilje u adolescentskim vezama nasilje u adolescentskim vezama što je strašan problem, gdje se pokazuje da su djevojčice već u ranoj dobi, gdje ne moraju biti maloljetne da pripadaju onoj skupini djece nego već mogu biti punoljetne su žrtve nasilja i to je u našem društvu naprosto tako postao model ponašanja koji neću reći da je prihvatljiv, ali s porukama koje smo do sada slali nije ni nešto što je nepoželjno ponašanje i nešto što će se čvrsto, tvrdo i beskrupulozno sankcionirati. Ono što smo također smatrali da ste trebali ići korak dalje i da ste možda propustilo napraviti uz ovo proširenje definicija bliskih osoba na osobe koje su u intimnim odnosima što sam već maloprije rekla ili su bile u intimnim odnosima jer vrlo često se i bivši partneri obračunavaju putem nasilja s bivšim partnericama je isto tako i ovo što je upozorila čini mi se u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću Autonomna ženska kuća ako se dobro sjećam, znači pitanje nezastarijevanja odnosno zastarijevanja kaznenih djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece. Tu ne naveden jedan apsurd da vi kada je nad vama vršeno nasilje u mladosti, dok ste bili dijete, zapravo to zbog zastarijevanja kaznenog djela ne možete prijaviti kasnije kada ste odrasla osoba odrasla osoba odnosno postoji i zastara, a ako je smrtna posljedica, znači postoji smrtna posljedica spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece sa smrtnim posljedicama tu nema zastare, a s druge strane ako su teške tjelesne ozljede tu zastara postoji, ako sam ja to dobro shvatila iz savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Možda nisam dobro shvatila, ali mislim da su jučer i na odboru kolegice iz Autonomne ženske kuće ponovno dobro ukazale na to. nelogično i smatramo da se to ovim zakonom podržavamo one koji su ukazali na ovaj propust i da se to ovim zakonom moglo ispraviti. I isto tako možda se moglo jasnije raditi na razgraničenju između prekršajnih i kaznenih djela kada govorimo o nasilju u obitelji jer i dalje tu postoji prostor kako bi se možda moglo graditi određenu konfuziju i kako se neće možda moći u svim slučajevima razgraničiti u kom slučaju postupati na koji način. Ja ću u ovom trenutku završiti moram predati riječ svom kolegi Peđi. Evo hvala lijepo. Znači bit ćemo suzdržani odnosno za ovaj jedan zakon zbog toga što smatramo da se moglo ispraviti još neke nelogičnosti i time bi zakon bio puno kvalitetniji, ali u svakom slučaju i cjeloviti što ne umanjuje vrijednost napravljenih iskoraka u predloženom zakonu. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Nastavak rasprave poštovani kolega Peđa Grbin. Izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Uvažene kolegice i kolege, državni tajniče. kao što je kolegica Glasovac rekla, u pogledu Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, podržavam ovu izmjenu međutim što se tiče KZ-a, smatramo da je iskorak krenuo u dobrom smjeru ali da je stao prije nego što je napravljen cilj, prije nego što je postignut cilj. U prvom čitanju smo podržali taj zakon, iznijeli smo čitav niz primjedbi na njega, držimo konstruktivnih, neke primjedbe su i prihvaćene ali ova supstancijalna o kojoj su prije mene govorile kolegica Jeckov i kolegica Glasovac, nisu prihvaćen i to nas priječi da taj zakon podržimo. Također, još jedna primjedba koju držimo da je trebalo prihvatiti a nije prihvaćena, ona koja se odnosi na dodatnu zaštitu zdravstvenih radnika jer ako je zaštita kroz davanje položaja službene osobe dana obrazovnim i odgojnim djelatnicima, ako je dana socijalnim radnicima, onda ne vidimo nikakvu zapreku da se isto učinilo i u pogledu zdravstvenih radnika jer smatramo da će njihova zaštita sada bez obzira na postojanje posebnog kaznenog djela koje ste naveli u u obrazloženju zakonu biti niža u odnosu na ove profesije koje smo naveli a nitko me ne može razuvjeriti da je primjerice zdravstveni radnik koji radi noćnu smjenu u hitnoj pomoći, manje ugrožen od obrazovno, odgojnog ili socijalnog radnika. Kolegica Glasovac i ja smo se malo podijelili na način da je ona govorila o koji se odnosi na zaštitu od nasilja u obitelji i KZ-u a meni je prepušteno da govorim o zadnjem zakonu koji je dio ovog paketa a to je ZKP. I ovdje je u odnosu na prvo čitanje napravljeno nekoliko korekcija, jednu od njih smatram posebno dobrom, to je činjenica da je vrlo jasno propisano da će ipak Vrhovni sud RH odlučivati u trećem stupnju o žalbama kada se radi o kaznenim djelima za koje je izrečena kazna dugotrajnog zatvora i hvala vam hvala vam što ste tu primjedbu prihvatili, to je nužno i tu će se ipak osigurati i sačuvati dio položaja Vrhovnog suda RH međutim ostaje problem Visokog kaznenog suda. Ne možemo dovoljno naglasiti koliko je taj sud nepotreban, koliko taj sud uopće nema mjesta u našem pravosudnom poretku i koliko taj sud ustvari se stvara samo zbog nečije osobne ambicije. Brojke tu govore najbolje. Vrhovni sud RH ima oko 14,500 neriješenih predmeta odnosno toliko je bilo na kraju 2018. g. po izvješću koje nam je prezentirao u Hrvatskom saboru predsjednik Vrhovnog suda g. Sesa, 14,500 predmeta otprilike. Od toga 95% zaostataka čine građanski predmeti,. 95% zaostataka. Kaznenih predmeta među neriješenim predmetima ima tek oko 700. Kada znamo da neriješene predmete broji i žalba koja će biti predana danas ili sutra, onda možemo reći da je Vrhovni sud RH kada govorimo o kaznenim stvarima, ustvari došao u situaciju jednog redovnog postupanja. Ako i treba nešto počiniti, učiniti, pardon, da bi se riješilo ovih 700 zaostalih predmeta, onda se to može učiniti zapošljavanjem jednog suca, unaprjeđenjem jednog suca na Vrhovni sud a ne stvaranjem novog Visokog kaznenog suda koji osim što će RH koštati oko 14 do 15 milijuna kuna godišnje već u ovoj godini zbog potrebe uređenja prostora, dovest će u pitanje rad Županijskog suda u Zagrebu jer je županijskom sudu oduzet dio prostora, suci na Županijskom sudu u Zagrebu morat će raditi u kancelarijama po tri ili četiri suca županijskog suca, otežan će im biti rad a da ne govorimo koji će problem unaprjeđenje pojedinih sudaca na Visoki kazneni sud imati za postupke koji su u tijeku a kada konkretno govorimo o zaštiti od nasilja u obitelji, jedan od takvih postupaka je upravo zbog nasilja u obitelji protiv požeškog župana. Poštovane kolegice i kolege, Visoki kazneni sud je potpuno nepotreban, ne činite ovo, ovime ćete hrvatskom pravnom poretku napraviti samu štetu, ništa dobrog nećete donijeti. Kao što je kolegica Glasovac rekla, ponovit ću još jednom, podržat ćemo donošenje Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, bit ćemo suzdržani kod izmjena KZ-a a ZKP odnosno izmjene koje su sada pred nama, ni u kom slučaju ne možemo podržati. Hvala. Zahvaljujem poštovanom kolegi Grbinu. Slijedeća rasprava u ime Kluba zastupnika GLAS-a, poštovani kolega Goran Beus Richembergh. Izvolite, kolega. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Izmjene između dva čitanja su minimalne. U tome smislu gotovo da se može ponoviti rasprava od prije dva tjedna i to u potpunosti. Ono što bi svakako ovdje volio podcrtati je ekspeditivnost ministarstva. Poslušali su zamolbu da se skrate svi mogući rokovi kad se već u startu kasnilo odnosno kad je cijeli postupak izrade prijedloga zakona trajao nekoliko mjeseci da se onda ovaj razmak između dva čitanja skrati što je moguće više kako bi zakon doista mogao stupiti na snagu 1. siječnja 2020., u tom smislu pohvaljujemo nastojanje ministarstva da odmah nakon prvog čitanja pripremi i prijedlog konačnog zakona. U svim ovim izmjenama koje se predlažu naravno ima i onih koje su dvojbene jer još uvijek ne znamo kako će one funkcionirati. Naravno, to se prije svega odnosi na one izmjene koje nemaju direktne veze sa samom idejom da se pooštri zakonodavstvo vezano za sankcioniranje nasilja u obitelji, nego se radi zapravo o onim izmjenama koje su uvedene u ova tri zakonska prijedloga mimo toga. Međutim da se ne bi dogodilo da zbog nečega što je ovog časa iznimno važno glumimo poziciju samo i isključivo zbog toga da bismo bili negdje ovdje protiv. Mi smo svjesni ovoga društvenog problema koji je izrazito zaoštren time što je javnost povećala zanimanje dakle senzibilnost za ono što se događa u društvu. Mi smo itekako zabrinuti zbog činjenice da postoji žestoka opresija implementacije Istambulske konvencije, nažalost ne samo u Hrvatskoj nego i u mnogim drugim zemljama i to gotovo sa istom retorikom iza koje stoje određeni lobiji kojima ne odgovara unapređenje unapređenje društvenog položaja žene kao takve. U tome smislu podržat ćemo prijedloge koji su u ovim zakonima formulirani tako da pooštre i ubrzaju postupke kada je riječ o sankcioniranju obiteljskih nasilnika, naravno to se odnosi na oba spola. Ono što želimo ponovno podcrtati, pa gotovo jednako kao istu matricu kada smo raspravljali o Zakonu o sudovima za mladež, dajte da vidimo suvislu politiku. Ovo je samo jedan od elementa u toj borbi da se suzbije i prevenira nasilje u obiteljima. Javna rasprava o tom problemu traje već jako dugo, od ratifikacije Istambulske konvencije do danas potrošeno je jako mnogo i tinte i tiskarske boje, a s druge strane i zvuka zvuka i glasa i slike kako bi se suprotstavili određeni argumenti od kojih se za mnogo njih ispostavilo da su zapravo kvazi argumenti, šuplja jedna priča koja je imala za cilj da se zaustavi jedan društveni progres u kojemu treba postići rodnu ravnopravnost, jednakost pred zakonom i zaštitu za slabije. Priča o nasilju u obitelji je i priča o nasilju prema djeci koja možda nisu u fizičkom smislu prva ugrožena, ali dugoročno itekako jesu. Dakle svi oni kojima su puna usta obitelji kao jednoga okvira u kojemu se stvara jedinka novoga društva zapravo su, a suprotstavili su se ideji povećane zaštite od nasilja u obitelji zapravo su licemjeri koji čine sve da obitelji budu ugrožene da se što je moguće prije raspadnu i to treba biti jasno. Jedino isključivo prevencijom, zaustavljanjem nasilja, razvijanjem onih mehanizama koji štite žrtvu i odvraćaju nasilnika od počinjenja prekršaja kaznenih djela u tome što zovemo nasilje u obitelji, možemo dugoročno prije svega očuvati mirne odnose, drugo, stvoriti ozračje u kojemu ako brak i ne funkcionira dijete ne nosi traume iz toga i treće u konačnici, ako se nasilje izbije iz konflikta u obitelji moguće je da se ona čak i spasi. Sve drugo uključujući to okretanje leđa crkve ženi koja je žrtva nasilja je strašno licemjerje. Čuli smo porazne statistike, koliko žena koje su bile žrtve nasilja uopće nemaju nikakvu ideju da prijave nasilje jer ne vjeruju niti u pravdu kao takvu, niti u funkcionalnost institucija koje su pozvane da pomognu i da je zaštite. A da ne govorimo o onoj još goroj statistici, a to je koliko njih odustaje od prijave kada postanu izložene dodatnoj viktimizaciji. Dakle nije dovoljna ona trauma primarnog zlostavljanja nego je još izlažemo i traumama zlostavljanja od strane institucija, prolaska kroz cijeli taj postupak nebrojeno puta gdje vam se zapravo izgubi svaka volja za životom, gdje se ubija osoba u svojoj osobnosti, posebnosti i dostojanstvu. Zato ponavljam, dajte da vidimo sustavnu politiku. Voljeli bismo vidjeti referentni centar Vlade koji bi koordinirao sve resore koji imaju veze sa općom politikom suzbijanja nasilja. Dvije godine razgovaramo o tome još nije pokrenuta recimo javna kampanja koja bi odvraćala nasilnike. Da li potencijalni nasilni znade što ga čeka u pravnom sustavu? Da li znade kolika mu je zapriječena kazna zatvora? Možda neki kada bi čuli šta ih čeka u prostoriji iza crta bi se šest puta promislili prije nego što bi digli ruku ili ne daj Bože oružje na osobu s kojom dijele život. Zašto nema takvih javni akcija? Možda odgovor jednak kao zašto nema javnozdravstvenih akcija. Nema prevencije zapravo ni u jednome resoru i to je problem. Zato bismo kažem voljeli jedan referentni centar koji bi obuhvatio i nadležno Ministarstvo za socijalnu skrb, nadležno Ministarstvo koje skrbi o pravosudnom okviru, poštivanju zakona, isto tako i o penalizaciji dakle i represivni aparat da se vidi što se sve i u kojoj fazi i na kojoj razini može napraviti. To bi bilo onda ozbiljno pristupanje ovome problemu. Mi se nadamo da će ove izmjene i dopune doprinijeti tome. Nadamo se da će se Ministarstvo pravosuđa potruditi da u ovako kratkom roku o svim ovim izmjenama i suci koji imaju suditi budu kvalitetno pripremljeni, obaviješteni, educirani jer neke su promjene postupovnog karaktera, a neke su i esencijalnog to je novo shvaćanje brojnih elemenata počinjenja prekršaja kaznenih djela koja su skopčana sa obiteljskim nasiljem. Zato klub GLAS-a će podržati ove izmjene. Nadamo se da ono što recimo kolege iz SDP-a imaju kao ključne primjedbe kada je riječ o Zakonu o kaznenom postupku da će Vlada već do sredine sljedeće godine obzirom da će Visoki kazneni sud početi funkcionirati 1. siječnja biti spremna na korekcije da popravi stanje ako ono se pokaže nefunkcionalnim jer nije bez vraga to da je zakon donesen još 2011.g. odnosno to rješenje o postojanju Visokog kaznenog suda, pa je onda odgođeno da se ne primijeni od 1.1.2015. nego od 1.1.2020. Ja se nadam da je Vlada kao predlagatelj ovih rješenja svjesna da su postojali problemi i prije i u poimanju te institucije i u očekivanju kako će ona funkcionirat. Vi znadete da je zapravo i javnost reagirala negativno na način izbora članova tog Visokog kaznenog suda jer oni uopće ne ulijevaju povjerenje da će takva jedna nova institucija profunkcionirati na pravi mogući način. Nažalost, uvijek ono što govori opozicija pokaže se kao točno zato jer vlast ima tu nevjerojatnu navadu da nikada ne sluša što se govori nego samo radi razdjelnicu prema tome tko je nešto rekao. Ja nisam siguran da je to najpametniji kriterij jer što bi se reklo i čovik i tovar znaju više nego samo čovik, pa onda budite sigurni da i Vlada i opozicija znaju više nego samo Vlada, to se dosad pokazalo u 1001 slučaju. Ako već inzistirate na ovome onda budite svjesni da preuzimate veliki rizik odnosno potpunu odgovornost za ovo, na ovo rješenje. Mi vam u tom nećemo smetati, al ćemo vas vrlo rado prozvati čim se pojave prve poteškoće ako ne budete u stanju pristupiti korekcijama. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Prelazimo na slijedeću raspravu, u ime Kluba zastupnika SDSS-a poštovana kolegica Dragana Jeckov, izvolite. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče, g. državni tajniče sa suradnicama, Klub zastupnika SDSS-a u prvoj raspravi je pozdravio predložene izmjene i dopune zakona i predložene novine u cilju osnaživanja kaznenopravne zaštite žrtava nasilja. Istakli smo da su izmjene zakona pozitivne, te da treba poraditi na odnosima u društvu i to na prvom mjestu u smislu da nitko ne može opravdavati nasilje, bilo da je to obiteljsko usmjereno prema ženi ili prema nekom drugom bilo bilo srodniku ili ne srodniku. Kazneni zakon je materijalni zakon i neće promijeniti ponašanje u društvu, stvar je u tome da svako ponašanje, takvo ponašanje, treba odmah reagirati i to ne samo kao građanin, dakle nego presudnu ulogu moraju imati institucije, one moraju poduzeti sve mjere da se nasilje pred upredi, ali i da se, kada ono nastane, da se zaustavi. Istakli smo da su zakonske izmjene dobro rješenje i da ukazuju na kretanje prema naprijed, ali nedovoljno brzo naprijed. Temelj dosadašnjih analiza pokazao je da je neosviještenost i nepoznavanje nasilja veliki problem našeg društva s obzirom da je i broj prijava još uvijek vrlo mali. Jučer, dakle 10.12. obilježili smo Međunarodni dan ljudskih prava i nije na odmet podsjetiti da je tog datuma '48.g. potpisana opća Deklaracija UN-a o ljudskim pravima kojom su sloboda, sigurnost i jednaka prava za sve ljude postali univerzalni standard širom svijeta. Zašto to govorim? Zato što je nasilje nad ženama primjerice još uvijek predstavlja jedan od najrasprostranjenijih oblika kršenja ljudskih prava, u RH je svaka, svakih 15 minuta jedna je žena zlostavljana, 17,5% žena doživjelo je silovanje ili pokušaj silovanja. Ove nas činjenice podsjećaju da univerzalne vrijednosti deklaracije još uvijek nisu postale i opće prihvaćene vrijednosti, te da one još uvijek nisu osigurane osigurane efikasnim institucionalnim okvirima, stoga da se danas, stoga se, dakle evo i danas prisjećamo ideala na kojima smo se prije mnogo godina, na koje smo se obvezali i koji još uvijek predstavljaju jedan od temelja međunarodnog zajedništva i ideje društvenog napretka. Da se vratimo u sadašnje vrijeme, početkom 2019. bilježimo znatan porast poziva žrtava nasilja koje su već sredinom godine premašili broj iz 2018. Porast pridajemo činjenici da se tema obiteljskog i rodnog uvjetovanog nasilja ipak provlači kroz medije, ma da ću se složiti sa kolegom Richemberghom još uvijek nedovoljno i da bi kampanje sigurno trebale biti daleko mnogobrojnije i daleko glasnije. Nasilje nije privatni već društveni problem, obitelj kao takva ima pravo na privatnost, ali kad se nasilje događa unutar četiri zida ono nadilazi ta četiri zida i postaje problem društva i tiče se sviju nas. Smatram da se društvo mora osvijestiti i u vezi s takvim situacijama, te reagirati i nikako ne zanemarivati bilo koji oblik nasilja. U tom smislu naravno da je neophodno pored ovakvih zakonskih prijedloga koji su dobri i kvalitetni neophodna je i sustavna edukacija u obrazovnom sustavu, senzibiliziranje na problematiku nasilje prema ženama, podizanje svijesti društva kako je nasilje prema ženama i obiteljsko nasilje nedopustivo kršenje ljudskih prava, te kao društvo moramo oštro i bez iznimke reagirati na nasilničko ponašanje. U odnosu na prvi tekst prijedloga zakona koji je u prvom čitanju prihvaćen, u konačnom prijedlogu nastale su određene razlike kao rezultat uvažavanja prijedloga i primjedbi iznijetih između prvog i drugog čitanja, pa tako u čl. 3. konačnog prijedloga dopunjuje se čl. 20. 20. st. 1. obvezom ministarstva da prikupljaju podatke i o primjeni Kaznenog zakona. U čl. 4. konačnog prijedloga dopunjuje se čl. 21. st. 3. ovlašću Povjerenstva za praćenje i unapređenje rada tijela kaznenog i prekršajnog postupka te izvršavanje sankcija vezanih za zaštitu od nasilja u obitelji na davanje prijedloga i mišljenja u vezi s primjenom Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i Kaznenog zakona. Nadalje, u Članku 6. konačnog prijedloga zakona predlaže se izmjena visine zapriječene kazne za prekršaj iz Članka 23. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji podizanjem posebnog minimuma na najmanje 3.000 kuna. Pozdravljam također predviđeno stupanje na snagu ovog zakona, na koji dakle stupa 1.1.2020. kao što sam i rekla žao mi je što nije prihvaćen prijedlog proširenja kruga osoba na koje se Zakon od zaštite od nasilja u obitelji primjenjuje i na intimne partnere. Koristim priliku da istaknem da predlagatelj nije intervenirao i definiciji bliskih osoba, a što je nužno u cilju dosljedne implementacije definicije nasilja u obitelji. Isto to mislim i kada je u pitanju sankcioniranje nasilja među partnerima adolescentske dobi. Upravo sada je bila prilika da se zakonski regulira ova oblast intimnih adolescentskih veza koje smatram da treba sankcionirati kao obiteljsko nasilje, budući da ono ima sva obilježja obiteljskog nasilja jer se događa među bliskim osobama. Nasilje među mladim intimnim partnerima može uključivati i fizičko i spolno psihološko zlostavljanje, uhođenje, kontrola, prisila koja se mogu događati osobno ili putem tehnologije koja je danas izrazito razvijena, a koja pogađa žrtvu tog nasilja i stavlja je kao posebno ranjivu upravo zbog svoje dobi i nezrelosti. Ugroženost mladih ljudi osobito djece koja i prije svoje punoljetnosti stupaju u neformalne intimne i partnerske odnose koji nemaju obilježja životne zajednice te u takvim vezama postoje, postaju žrtve nasilja i dalje mislim da je trebalo intervenirati za, na ovu skupinu. Razmišljala sam uložiti ili amandman ili ne, međutim od te namjere sam odustala zato što je ovaj zakon zaista jedan vrlo dobar i kvalitetan zakon i sigurna sam da će efekte, da će ostvariti očekivane efekte, nadam se njima. I zapravo što sam ovu priču o sprječavanju nasilja u obitelji doživjela kao nadstranačku, smatram da i treba da bude takva i da naprosto brojke koje nam ne idu u prilog nam budu opomena da ovakve stvari i trebaju biti nadstranačka pitanja. Klub zastupnika SDSS-a će podržati ova tri zakonska prijedloga koja su objedinjena ovom raspravom. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Prelazimo na slijedeću raspravu. Poštovani kolega Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege sa, da se ne bi previše ponavljao samo kratko, u ime kluba načelno načelno o ovim triju zakonima i njegovom cilju. Dakle, kad govorimo o Kaznenom zakonu odnosno ciljevima, dakle što mi želimo ovdje napraviti, to se uvijek trebamo zapitati u bilo kojim zakonskim promjenama pa tako i danas ovim gdje mi zapravo želimo osnaživanje kazneno-pravne zaštite od nasilja u obitelji u onom svom najosnovnijem, najvažnijem dijelu zašto smo mi danas ovdje i zašto o ovome raspravljamo. To je neki cilj. Što to znači? To znači moramo se postaviti da li će ove izmjene Kaznenog zakona, Zakona o kaznenom postupku i Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji donijeti k tome da imamo manje pojavnosti tih kaznenih djela. To je ključno pitanje, to nitko ne može znati. Neke izmjene kvalifikacija sigurno mogu pridonijeti i ono što ja mislim da jednostavno u sudskoj praksi, a sigurno da ima kad gledamo o novom, novoj koncepciji u definiraju kaznenog djela silovanja pa onda kaže da svaki nekonsenzualni spolni odnos pa ona i kada nije upotrijebljena sila ili prijetnja na život i tijelo silovane ili druge osobe smatrat će se kaznenim dijelom silovanja, dakle upravo je temelj gdje je izostanak pristanka gdje nije bila uporaba sile. Mi smo sad imali tu gradaciju, znači dosada smo imali zapravo samo kazneno djelo spolnog odnošaja bez pristanka to se sada briše i to sada postaje sve kazneno djelo silovanja. Ja vjerujem i sigurno je bilo u praksi, sudskoj da kod neke dvojbe je došlo do mijenjanja obilježja odnosno smanjenja kvalifikacije. Pa kada se u postupku ipak gledalo možda nije imao sve elemente za kazneno djelo silovanja pa ćemo mi ići na ovaj blaži oblik koji ima i blaže kazne i tako možemo reći da je epilog zapravo bio uvijek isti. Osoba je bila silovana, točka, ali bilo jedno bez pristanka, bilo jedno uz upotrebu sile itd. i mi sad s ovim time izjednačavamo …/nerazumljivo/… zapravo je to bilo isto. Rezultat je krajnji bio isti. No ono što mora biti smisao svega, naravno nikad se u povijesti nije pokazalo da povećanjem i onih drakonskih kazni, a znamo po čemu je to dobilo ime, je nešto dovodilo da se ta drastično smanjivala pojavnost toga kaznenog djela. Nama cilj ovdje mora biti povećanje prijava, mora nam biti prevencija, edukacija, da žrtve ne budu izvrgnute osjećaju sramoćenja ili sramote ako su žrtve, da osobe i društvo kao takvo stane apsolutno iza njih i naravno da ima svoju osnovu u Kaznenom zakonu, to je ovdje što radimo i ostalim zakonima. Dakle, to mora biti smisao, zaštiti, prevenirat i jasno reći. Vi tko god, ne daj Bože to doživi ta osoba mora dobiti punu kazneno-pravnu zaštitu ali ne samo nju nego i sve ono drugo što se gleda od strane društva u cjelini. E to je taj veliki test, to je ono što mi zapravo trebamo i želimo napraviti. Jel vjerujte to nije samo pitanje u Hrvatskoj, to je pitanje u svijetu, puno takvih djela ostane negdje sa strane u nečijoj malte sutra podsvijesti u nečijoj intimi jer ne želi govoriti, ne želi spominjati i praviti se ko da toga nije bilo i ne izlagati se našim postupcima i svemu onome što dugotrajni sudski postupci nažalost nose sa sobom, da bi se onda na kraju dogodilo ko što smo imali ovdje riječi da to više nije i silovanje nego je to kazneno djelo spolnog odnošaja pa da su tu kazne manje itd., Ono što je dobro, što se ovdje proširuje to je i na počinjenje kaznenog djela prijetnje se proširuje i na počinjenje djela nad bliskom osobom … dobi, teže tjelesne duševne smetnje, trudnoće te ukoliko je kazneno djelo prema osobama na koje se prijetnja odnosi počinjeno iz mržnje. Dakle pojam bliske osobe se uvodi kod kvalificiranog oblika kaznenog djela nametljivog ponašanja itd., itd., dakle ali ono što isto također treba napomenut da je progon za kazneno djelo kao što je već propisano, ako je počinjeno prema djetetu pokreće se po službenoj dužnosti, ako je počinjeno i prema bliskoj osobi. Ono što bih još svakako naveo što sam i počeo da se teška kaznena djela protiv spolne slobode da se tu intervenira, da se svi kvalificirani oblici člankom predstavljaju okolnosti koje kazneno djelo silovanja čine težim te da se minimalna kazna povećava sa jedne godine na tri za osnovni oblik, a za kvalificirano odnosno teže sa tri na pet, dakle to je ono što sam na početku i govorio postrožava sa jasnim ciljem. Da li će taj cilj biti ispunjen? To trebamo vidjeti, trebamo procijeniti. Ali ono što je bitno da već danas ovdje jasno i glasno govorimo o tim kaznama da javnost, da ljudi da su svjesni, da znaju da imaju zaštitu da te osobe nakon počinjenja tog djela vrlo vjerojatno neće izaći sutradan na ulicu kada su osuđeni nego će provesti jedno vrijeme u zatvoru i da će društvo gledati na njih upravo kao ono što jesu. Ono što sam spomenuo i što je dobro i što se i prihvatilo i prijedlog u replici sam spomenuo i prijedlog koji je došao iz Ministarstva obrazovanja da proširujemo značenje izraza službene osobe i na osobe one iz djelatnosti socijalne skrbi i na one iz djelatnosti odgoja i obrazovanja koji obavljaju poslove i to je apsolutno za pohvalu. Time osnažujemo još i ulogu naših učitelja, profesora u društvu, to do sada nije bilo. Tu sam rekao i to ćemo još razmisliti ili osobno ću se u pojedinačnoj raspravi osvrnuti na ovo novo samostalno kazneno djelo prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa jel to je dosta široko navedeno. Što se tiče Zakona o kaznenom postupku, vrlo kratko. Dakle sukladno i onome što je i najavljeno, imamo novi institut privremene pravne pomoći branitelja na teret proračunskih sredstava. Sada kao i uhićenik odnosno i osumnjičenik prilikom poduzimanja pojedine radnje u kojoj se sudjeluje. Ono što je tu napravljeno isto in favorem osoba koje su uhićene ili osumnjičene je to da je već kod uhićenja samo dovoljna njihova izjava izjava da nema dovoljno sredstava za snošenje troškova obrane, ali tu i dalje dolazi uvijek ono pitanje s obzirom na sve te obrane od strane odvjetnika koje idu po službenoj dužnosti, način na koji se oni financiraju, plaćaju, sa kojim rokovima plaćanja itd. mislim da se tu nije ništa puno promijenilo i da je to nešto što se uglavnom pušta onim mlađim kolegama koji tek ulaze u posao i to sada je isto pitanje kvalitete same te obrane da se nažalost jel neko ko nema sredstava teško onako grdo zvuči da se neko uči na njemu što se tiče same ali to je sasvim drugi dio. Ono što je dobro da novina o postavljenom branitelju odlučuje sudac istrage što će sigurno ubrzati i pojednostaviti cijelu priču. Do sada je tog branitelja imenovao predsjednik suda, a o osnovanosti zahtjeva odlučuje osim državnog odvjetnika i predsjednik vijeća ili sudac pojedinac. Što se tiče da se nepotrebno ponavljam, ono što sam i rekao dajemo više ovdje ovlasti i mogućnosti policiji, što ne mora uvijek biti dobro, uvijek se to može i zloupotrijebiti, taj represivni aparat i tu moramo biti jako oprezni. Ja sam postavio isto u replici pitanje kada sada pošto dajemo ovlast policiji da kod hitnih dokaznih radnji može samostalno odnosno bez naloga državnog odvjetnika obaviti hitnu dokaznu radnju poznavanja što je ajmo reći uredu, što ne bi zahtijevalo neke troškove, ali može odrediti potrebna vještačenja koja se smatraju svrhovitima. Tu treba vidjeti kako će to u pravilu izgledati što se tiče troškova samog postupka, da li to ulazi u spis troška pa se neka plaća negdje na razini suda ili to odmah se plaća se plaća sa sredstava MUP-a, pa opet je u samom spisu kasnije se obračunava u trošak postupka kao i sve drugo. Tu može nam doći do problema s obzirom na predviđena sredstva, jesu li, nisu li, da li će ta mogućnost moći u potpunosti biti korištena jel ako ne bude bilo sredstava onda se neće ni odobravati od strane neposr3ednog nešto za što nema sredstava ili će praksa biti da će se naručivati sve što se procijeni da je hitno, stavljat će se u spis, a onda ti sudski vještaci de facto pošto oni jedini mogu izvršiti vještačenje će opet potraživati i to na način od suda. A kako će se sud tu postaviti da to odobrava te troškove na teret koji oni nisu zapravo naručili, tu zapravo ovako u postupku zna se biti dosta, dosta, onako da se to riješi zna biti dosta nesuglasica. Ono što je dobro i s time bih samo pred kraj još završio, dakle što se uvodi mogućnost čitanja, odnosno reproduciranja zapisnika o ranijim iskazima svjedoka, odnosno zapisnika ili dopisa o nalazu ili mišljenju vještaka ako je svjedok ili vještak ispitan na raspravi u prisutnosti stranaka. U prijevodu, mi imamo nebrojeno nažalost, nebrojeno postupaka koji se ponavljaju, vraćaju na ponovno odlučivanje, dopunjavaju ili kako god i svjedoci smo pogotovo ovih nekih razvikanijih i gdje onda zapravo se može ovim putem priznati da ne moraju ponovno svjedoci reproducirati nešto što su radili prije 5 godina, prije 3 godine a vjerojatno su i nešto zaboravili nego se jednostavno ako je uvjet ovdje ispunjen može to prihvatiti kao dokazni materijal i čitanje samoga zapisnika što mislim da će pridonijeti ekspeditivnijem i ekonomičnijem samom suđenju sudstvu i svemu u konačnici. I za kraj što se tiče Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, povećavaju se kazne, iako moram reći da nisam uočio taj srazmjer između novčane i kazne zatvora. Negdje smo imali 5 tisuća kuna, 15 dana a sad imamo 6 tisuća kuna a 30 dana. Sad po kojoj logici je to išlo nisam, ne mogu baš reći da je osim logike da se potiče plaćanje umjesto izdržavanje jer je ono na kraju u konačnici i jeftinije jer imamo za 50% ili 100% veću kaznu a za recimo 20% kaznu zatvora u trajanju a 20% veću novčanu kaznu. Dakle nije srazmjerno povećanje bilo dakle tu jedino vidim da se zapravo potiče da oni koji imaju i novaca ili kojima to sredstvo nije manje da mogu i više platiti a ne odraditi tu kaznu zatvora što vjerojatno svi i biraju jer se možemo sjetiti da je nekada dan zatvora bio dosta niskovrednovan i da su ljudi više birali zatvor nego novčanu kaznu a to nam sigurno ne ide u prilog s obzirom da ionako po svim izvješćima i Europske komisije imamo ne dovoljan broj niti službenika niti kapaciteta smještenih u zatvorskim jedinicama u odnosu na ono što se nalaže. svakako svi oni namjere gdje se može svrha kažnjavanja ispuniti na drugi način osim odsluživanja kazne zatvora u za to predviđenim institucijama je nešto što bi trebali apsolutno težiti pa makar i kroz novčana sredstva. Evo zahvaljujem na pažnji i naravno klub HNS-a će podržati ove predložene izmjene i dopune. Zahvaljujem. rasprave pozdravljam na galeriji učenice i učenike te profesorice i profesore Ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca iz Vinkovaca. Dobro došli i ugodan boravak u Hrvatskom saboru. Prelazimo na pojedinačne rasprave, poštovana kolegica Ljubica Lukačić. Izvolite kolegice. **Lukačić, Ljubica (HDZ)** Hvala vam lijepa g. potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Evo ja neću ponavljati sve novine koje donose ova tri zakona ali želim istaknuti jedno zadovoljstvo i sigurna sam da ćemo donošenjem izmjena i dopuna ovih triju zakona učiniti puno kada je u pitanju prevencija nasilja u obitelji i nasilja općenito. Ja sam prije nekoliko dana sudjelovala na jednoj konferenciji povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom gdje sam imala prigodu nazočnima pojasniti novine ovih triju zakona jer je upravo tema na toj konferenciji bila nasilje. Naravno ono se odnosilo na osobe sa invaliditetom jer kao što znamo ja sam o tome već nekoliko puta i ovdje u ovom Visokom domu govorila da su osobe sa invaliditetom a onda dodatno žene s invaliditetom dodatno žene sa invaliditetom trostruko više diskriminirane od ostalih. Moram vam reći da su ljudi to prihvatili sa oduševljenjem jer kao što znamo da su u Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji osobe sa invaliditetom apostrofirane dodatno i kada se nasilje izvrši nad njima ili u njihovoj nazočnosti kazne su i do sada bile strože ali i sada će, sada će one biti dakle još veće i to je nešto što će osobe sa invaliditetom dodatno zaštiti. Svi su tamo istakli jednu vrlo važnu stvar da bi uopće se i ova tri zakona mogla primjenjivati potrebno je nasilje prijaviti. SOS telefon koji postoji on je u okviru Zajednice saveza osoba sa invaliditetom, dodatno neću reći svakodnevno ali rekla bih na tjednoj bazi ima sve veći broj prijave nasilja. I moram vam reći da ne samo žene, ne prijavljuju samo žene nego i muškarci sa invaliditetom. Stoga s obzirom da znaju kakva je situacija, svi su se jako obradovali izmjena i dopunama ovih triju zakona jer ipak zaštita osoba sa invaliditetom bit će nešto jača i to je ono što osobama sa invaliditetom ulijeva jedno povjerenje u sustav. Vjerujem da će, istakli smo i tamo a evo i ovdje ističem jedno zadovoljstvo što će i naši socijalni radnici i osobe u obrazovnom sustavu dobiti status službene osobe jer nakon nemilih događaja koje smo evo već ovdje svi i spominjali, zasigurno ih je potrebno dodatno zaštititi a jednako tako i kao što ste i vi državni tajniče spomenuli vozače, dodatno ih je potrebno zaštititi jer i oni svakodnevno koji voze dakle koji sudjeluju u javnom gradskom prijevozu bilokojega grada jer svakodnevno sudjeluju, izloženi su opasnostima i sudjeluju u događajima gdje budu i napadnuti što zasigurno nije ugodno a i sindikati kao što ste rekli, već u nekoliko navrata pisali su i nama zastupnicima da učinimo nešto kako bi se oni zaštitili. Evo ja sam zadovoljan ovim izmjenama svih triju zakona i osobito ono što je važno, želim još reći da je važno da postupak dakle što se tiče o ZKP-u, da postupak bude brži. Ovim izmjenama to ste predložili i vjerujem da ćemo doista postići ono što je važno svima nama a to je prevencija nasilja i da ćemo moći svjedočiti što manjem broju nasilja u cijeloj našoj državi. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Gordan Maras, izvolite kolega. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa. Kolegice i kolege, evo kada govorimo o mnogim temama koje se danas mijenjaju, naravno da jedna od tema koja je vezana uz nasilje u obitelji odnosno uz problematiku koja je u hrvatskom društvu jako prisutna a problem je izraženiji nažalost evo čak u mjesecima kada su blagdani, znači imamo puno više prijava u mjesecima kada su blagdani, čak nekih 60 dnevno u cijeloj Hrvatskoj, to vam pokazuje malo i kako naše i svijest i društvo još uvijek nismo uspjeli izgraditi do te mjere da to ponašanje osudimo, da ono bude što više neprihvatljivo jer kada ljudi i odluče se prijaviti određeno nasilje u obitelji, dosta često se to još uzima zdravo za gotovo i ne osuđuje na način na koji bi to trebalo biti. Pa čak i u javnom prostoru imamo nemali broj situacija, evo vidjeli smo prije nekoliko dana na Gradskoj skupštini grada Zagreba di gradonačelnik grada Zagreba poziva jednu zastupnicu da ukoliko joj se ne sviđa koruptivni Advent, da se baci u Savu. I to nitko živ, kako bi rekao, iz pozicije vlasti nije osudio niti u toj skupštini niti u Hrvatskom saboru kako onda u biti, naravno ovdje se ne radi o nasilju u obitelji ali promovira se jedna kultura nasilja i rješavanja sukoba u ovom slučaju politički na jedan vrlo ružan način i šalje se jedna vrlo kriva poruka građanima RH i grada Zagreba o tome šta je normalno a šta nenormalno ponašanje. Znači ispada da kada se netko nasilnički odnosi prema ženi ili muškarcu, nebitno, da iz pozicije moći odnosno iz pozicije osobe koja upravlja stvarima u gradu Zagrebu se na taj način može postaviti i onda se naravno postavlja pitanje kak se to reflektira na one koji slušaju i gledaju i koji stvaraju određeni ja bi rekao, sebi okvir u glavi u kakvom društvu živimo i naravno da nije slučajno da se tu radi o napadu na ženu, znači to je nažalost još uvijek u Hrvatskoj dosta izraženo da žene nisu zaštićene koliko bi trebale biti od takvih nasilničkih ponašanja. Druga stvar, malo smo sad diskutirali o uvođenju statusa službene osobe za socijalne radnike i nastavnike odnosno koji su u odgojno-obrazovnom procesu i ja se s time slaže, rekao sam nešto o tome i u replici, govorimo o tome da se pojača status tih osoba odnosno vrlo teških poslova koje oni obavljaju, nažalost nakon tragedije koja se desila ove godine u Slavoniji gdje je jedna socijalna radnica na svom radnom mjestu ubijena i tek tada dolazi do svijesti da trebamo zaštititi određene profesije i dati im jaču uporište u zakonu ali se sad postavlja pitanje zbog čega se radi razlika konkretno kada govorimo o socijalnim radnicima, evo to je pitanje za našeg državnog tajnika koji ovdje predstavlja zakon i nadam se da će čuti ove moje rečenice dok pokušavam privući njegovu pažnju tako da sa te strane, zbog čega se radi razlika između socijalnih radnika u centrima za socijalnu skrb i socijalnih radnika u ustanovama zdravstvenim, znači primjerice u psihijatrijskim bolnicama, rade vrlo sličan posao, rade posao sa najtežim pacijentima, defakto rješavaju stvari, brinu se nerijetko o osobama, na taj način oni su im na neki način i posljednje utočište u njihovim i bolestima i problemima, ali smo opet napravili jednu razliku, znači između socijalnih radnika koji rade u centrima za socijalnu skrb i socijalnih radnika koji rade u zdravstvenim ustanovama, ovdje konkretno govorim o, o, o bolnicama, a kada govorimo o psihijatrijskim bolnicama onda znamo koliko tu tek ima posla za, za socijalne radnike i koliko oni pomažu bolesnim ljudima da im bude lakše u njihovim životima i koliko su bitni za, za rješavanje njihovih svakodnevnih problema i to je recimo jedno, jedno pitanje koje, koje evo tu otvaram, zbog čega se napravila ta distinkcija, mislim da to nije pravedno, niti, niti ispravno, znači oni rade isto tako vrlo odgovorne poslove, izloženi su i javnosti, izloženi su i obiteljima pacijenata, znači tu su, ako me dobro razumijete, vrlo emotivne stvari u pitanju i, i ja mislim da, da je to zaslužilo isti status kao socijalni radnici u centrima za socijalnu skrb, znači ne treba raditi po meni neku veliku razliku između ta dva posla i nadam se da ćete to shvatiti i da ćete to na kraju i prihvatiti jer mislim da na neki način moramo to, to izjednačiti. Što se tiče povećanja sankcija apsolutno sam sklon da imamo čitav niz kaznenih djela koje su za veću osudu i za veću kaznu, nažalost u RH, pa čak i kada imamo adekvatnu kaznu, ona se, ona se ne primjenjuje na, na, na ispravan način i dosta često ne postiže na na kraju krajeva svoj cilj, a to je da se neprihvatljivo ponašanje osudi i da se osoba koja ga je napravila na kraju iz toga izvuče određenu, Imamo čitav niz primjera i po medijima zadnjih dana gdje osobe koje su napravila teška kaznena djela ne da ne shvaćaju, nego su, nego se, nego još u, u novinama vidimo i u medijima vidimo da jednostavno ne da sankcija nije napravila adekvatni rezultat nego je žrtva i, ili žrtvina obitelj na kraju krajeva još i dalje zbog neadekvatne kazne i sankcije ispašta, ispašta zbog toga, znači mi moramo vidjeti kako se u praksi pravda primjenjuje i da li na kraju krajeva štitimo, štitimo žrtve koje nažalost dosta često nakon tih kaznenih djela, evo kolko možemo vidjeti, reko sam bilo je nekoliko slučajeva u medijima proteklih dana, na kraju žrtva ispada još u većem problemu nego onaj koji je napravio određeno kazneno djelo odnosno nasilje, nasilje nad, nad žrtvom, da li je ono bilo spolno ili, ili nasilničko ponašanje nekog drugog oblika, sad to posebno ne ističem. Znači sa te strane volio bi da mi kao društvo svojim primjerom pokažemo i pogotovo osobe koje su na odgovornim dužnostima da svojim primjerom pokaže, pokazuju osudu takvih ponašanja, nažalost rekao sam, u politici postoji čitav niz osoba koje promoviraju nasilničko ponašanje i koje su prihvaćene kao stupovi i društva i koalicije na vlasti, a ne bi trebale biti, ali to je tako, vjerojatno vlast je slast, pa sa te strane se teško odreći nasilničkog ponašanja nekog gradonačelnika, ovaj dok to ne napravimo, dok to bude apsolutno neprihvatljivo, dok nemamo situaciju da, da ljudi koji su na županskim mjestima ovaj još uvijek u svojim sredinama egzistiraju kao osobe koje odlučuju bez obzira neko će sada reći da se presumpcija nevinosti uvijek mora primjenjivati, apsolutno da, ali neke stvari su toliko očite da se trebaju osuditi već unaprijed jer na kraju ovaj kada to sve skupa se razvuče na jedan duži period, pitanje da li je i poruka prema javnosti dobra, a pitanje je apsolutno kako se žrtva u takvoj situaciji osjeća i kakvu poruku šaljemo kao, kao društvo dalje, tako da što se tiče same, samih izmjena zakona apsolutno neke stvari treba pozdraviti, u nekim od ovih zakonskih rješenja nisam zadovoljan sa, sa prijedlozima, mislim da, da su mogle biti u nekim slučajevima i rigoroznije sankcije, ali ako idemo prema, prema, generalno kao društvo, prema osudi nasilja generalno, naravno i u obitelji, apsolutno mislim da da RH na taj način treba poslati vrlo snažnu poruku da s time se ne mirimo i da jednostavno to maksimalno osuđujemo. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo nekoliko replika, poštovani kolega Željko Lenart, izvolite. **Lenart, Željko (HSS)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, pa evo Obiteljski zakon je taj koji na neki način i potiče zlostavljanje u obitelji. U članku zakona u kojem se govori o alimentaciji i vremenu kada je potrebno platiti kaže se da tek nakon tri uzastopno neplaćene alimentacije centar za socijalnu skrb može pokrenuti postupak. izmjenu ovog zakona na 30 dana, Vlada RH je odbila ovu našu izmjenu, a samim time se omogućuje da se zlostavljanje u obitelji nastavi i dalje jer onaj tko je dužan plaćati alimentaciju tj. uzdržavanje djeteta to ne čini, ako ne čini redovno nema mogućnosti da ga se prisili dok ne izvrši ta tri uzastopno neplaćene, te te tri uzastopno neplaćene alimentacije tek nakon toga, a ako između toga uplati neku sitnicu, to mu se računa to mu se računa kao da je nešto platio, koliki je to problem, evo imate i Telegramov članak u kojemu Tuđmanov sin je dužan 130.000,00 kn alimentacije. Hvala. Zahvaljujem. Odgovor kolega Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa. Kolega Lenart, apsolutno se slažem sa vašim prijedlogom ne mogu ni zamisliti situaciju u kojoj se nalaze, ja bi rekao sad u većini slučajeve žene, ali vjerojatno ima i muškaraca koji se nalaze u takvoj u takvoj situaciji, ali ajmo reći jedan roditelj bilo, bilo muškarac ili žena koji je ostao sa djecom i tri mjeseca ne dobija nikakvu potporu od, od bivšeg supružnika za pomoć prema djetetu, znači to je jedna, jedan od najneodgovornijih načina ponašanja u našem društvu kada si neodgovoran prema vlastitoj obitelji odnosno vlastitoj djeci i tri mjeseca je zbilja neprimjereno dugi rok, znači u ovim trenucima kada ljudi žive od mjeseca do mjeseca, od dana do dana, tri mjeseca čekati da bi se uopće bilo šta pokrenulo mislim da je predugački rok i apsolutno mislim da bi to trebalo biti puno ranije jer ako te za telefon mogu kazniti i, i napraviti ovrhu u kraćem periodu onda mislim …/Upadica: Zahvaljujem/…da bi to u ovom slučaju trebalo također bit. Hvala lijepo. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Maras, ja sam, mislim da se nema ko se neće s vama složiti da zdravstveni radnici zaslužuju posebnu zaštitu, cilj te, što je cilj zapravo te posebne zaštite? Mi danas u Kaznenom zakonu imamo u čl. 315. koji govori o napadu na službenu osobu, st. 3. zapravo 315, takvi decidirano kaže prisila prema zdravstvenom radniku i točno je navedeno koje su tu odredbe i koja je tu zaštita njima pružena, dakle ona već postoji posebno navedeno kao zdravstveni radnik. E sada koja je razlika između smatranja zdravstvenog radnika službene osobe, ima i nivo odgovornosti koji je tu u pitanju i ja se slažem da bi to moglo se raspravit, al to treba pustit da vide da li oni žele to ili ne. Danas ovdje, a to zbog javnosti želim reći, apsolutna svaka prisila i bilo koji oblik prisile prema zdravstvenom radniku je kazneno djelo i zapriječena je kazna u Kaznenom zakonu, dakle to postoji čisto radi zaštite i radi informacije javnosti. Zahvaljujem. Hvala lijepa, ja sam dao ovdje konkretan primjer. Ja vam mogu reći da socijalni radnici bi to htjeli u zdravstvenim ustanovama, znači argument koji sam čuo ranije da oni ne žele, ja vam kažem da žele, pogotovo jer se radi o poslu koji je vrlo sličan ako ne i isti u većini segmenata onome šta rade socijalni radnici u centrima za socijalnu skrb imaju nadzore, imaju, kako bi rekao, posla, pomažu ljudima van bolničkog liječenja, znači njihov posao ne završava sa liječenjem kao što doktor kada napiše terapiju, dijagnozu i tu to završava, socijalni radnici sa svojim pacijentima žive u njihovim privatnim životima, znači posao je identičan onima u centrima za socijalnu skrb i jako puno ima kontakata i stvari koje nisu vezane isključivo za bolnicu i oni bi to željeli i sad kažem to da ministar odnosno državni tajnik čuje. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Slijedeća replika poštovana kolegica Sabina Glasovac, izvolite. Poštovani kolega Maras, dobro ste apostrofirali zapravo potrebu ne samo zaštite žrtve nasilja u obitelji, ali i van obitelji, a isto tako i potrebu prevencije istog. Alarmantan je zapravo podatak, ne znam jeste li ga znali, da zapravo ključan, jedan od ključnih oblika nasilja u obitelji je i seksualno, jedino istraživanje provedeno u RH 2005.g. zapravo pokazuje da je čak 17,5 žena bilo izloženo silovanju, žrtve su silovanja ili pokušaja silovanja, ali čak 95% žena nikada pokušaj silovanja ili silovanje nije prijavilo, a isto tako 95% nikada nikome zapravo to nije ni, ni reklo. Sad one koje su i prijavile silovanje zapravo na cijelom tom putu su bile dosta obeshrabrene tijekom postupka, dugotrajnošću …/Upadica: Hvala lijepo, a pogotovo, rekli ste 95% od čitave populacije, ha u braku je taj postotak vjerojatno, mjeri se u promilima one koje prijave takvo nasilničko ponašanje u, u, u krugu obitelji. I ono šta još ovdje jednom želim istaknuti da tisuće i tisuće žena koje nas sada gleda ili sluša ove blagdane dočekuju ne sa srećom i veseljem jer sam rekao da tijekom blagdana broj prijava za nasilničko ponašanje i broj nasilništva zbog milijun razloga ne, ali koje sam ne stignem elaborirati, se povećava, znači tijekom blagdana imamo 30 do 40% više prijava za nasilničko ponašanje u obitelji nego šta je to tijekom dana kad, dana kada nema blagdana, znači s te strane moramo apsolutno toga biti svjesni.

ovaj objedinjeni paket triju zakona, Zakona od, o zaštiti od nasilja u obitelji, Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku stupit će na snagu 1. siječnja 2020. da bi se svi ovi, ovi postupci usklađivanja pravovremeno obavili. Ono što je bitno reći, a već je prethodno naglašeno, pa ću biti vrlo sažeta, zaštita učitelja i nastavnika dobivanje statusa službene osobe za učitelje, nastavnike, dakle i socijalne radnike je posebno bitno jer se uvodi novo kazneno djelo, novo kazneno djelo je među ostalim i prisila prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi dakle ove tri nabrojane kategorije i ono što je bitno reći za nastupom silom prema takvim osobama, dakle prema učitelju, nastavniku ili socijalnom radniku ili samo prijetnji prema tim novim službenim osobama, dakle u obavljanju njihova posla, kazna zatvora je moguća do 3 g. a ako tu službenu osobu, dakle učitelja, nastavnika ili socijalnog radnika prilikom obavljanja njihovog posla se dovede u položaj da im je priječeno ili oružjem ili oruđem oruđem ili prijetnja smrću, onda kazna skače do 5 g. zatvora. To je jako bitno za naglasiti. Osobno pozdravljam pooštravanje kažnjavanja za neka kaznena djela naravno, i za neka druga ali prije svega, pozdravljam pooštravanje kazni za povredu djetetovih prava i pozdravljam pooštravanje kazni za kaznena djela nasilja u obitelji kada je nanešena teška tjelesna ozljeda prema bliskoj osobi ili tjelesna ozljeda prema bliskoj osobi ali pozdravljam i više posebne maksimume kazni zatvora za bludne radnje. Primjerice kod nasilja u obitelji u budući će minimalna kazna biti 1 g. zatvora a do sada je bila 3 mjeseca. Također kazneno djelo je pooštreno pa se sada računa i tzv. stanje dugotrajne prijetnje a često svjedočimo slučajima da žene posebice žene trpe dugogodišnje zlostavljanje i to traje godinama. Dakle sad se uvodi ta kategorija stanje odnosno kategorija uvedena i prije ali se sada sada računa stanje dugotrajne patnje prilikom izricanja presude. Ono što je bitno reći, ide se na ubrzavanje postupka kaznenog kako bi se spriječila manipulacija i odugovlačenje sa postupcima što smo isto svjedočili da je čest slučaj u sudskoj praksi nažalost. Ova sva tri zakona u praksi, dakle ukratko rečeno, dovode do bržeg i boljeg postupanja i zaštite. I ono što je bitno reći da ovaj paket triju zakona je rezultat osmomjesečnog usuglašavanja radne skupine i međuresorne suradnje. Obiteljski zlostavljači neće kao do sad izaći za 3 mj. iz zatvora, isto tako kod silovanja minimalna kazna raste sa 6 mj. na 1 g. dana zatvora dok maksimalna kazna ostaje 5 g, odnosno 3 do 10 g. u slučaju da je to silovanje izvršeno uz upotrebu sile prijetnje smrću. Isto tako od 1. 1. 2020. trebamo bi omogućiti i elektronički nadzor tj. elektroničke narukvice jer su učinjene potrebne pretpostavke da se to uvede a dakle kad je riječ o istražnom zatvoru. Osim proširenje pojma na službenu osobu učitelj, nastavnik, socijalni radnik i oštrijih kazni, što je sukus, najvažniji sukus ovih izmjena zakona, državni tajnik je spomenuo i ostale izmjene zakona, ja bi dodala ubrzavanje kaznenog postupka zato što se postupci, to vidimo, vode sporo i najčešće idu sporije i tad imamo problem, zato se ovdje učinilo 4 ili 5 administrativnih rasterećenja kako bi se ubrzali postupci i ono što je isto bitno reći, napravila se distinkcija između prekršajnog i kaznenog djela a znamo da za incidente i tragične događaje je to bilo potrebno učiniti zato što je sudska praksa pokazala da je to iznimno potrebno. Ono što je isto bitno reći kroz Ministarstvo regionalnog razvoja i Ministarstvo socijalne politike, dakle za provedbu ovog zakona osigurano je dodatnih 70 milijuna kuna, isto tako tako osiguran je rad skloništa za žene žrtve nasilja kroz taj iznos koji će biti uplaćen a do kraja godine obećano je od Vlade da će biti novih 6 sigurnih kuća u onim županijama koje ih nemaju, dakle da će biti dovršen rad i te pretpostavke koje su i civilne udruge tražile. Dakle ovo je stvarno niz pozitivnih propisa ali i operativnih i financijskih poboljšanja. Ono što treba također pozdraviti je daljnje usklađivanje sa Direktivom o suzbijanju spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, čl. 161., 163., 164., ali kad govorimo o izmijenjenoj definiciji tzv. dječje pornografije, tu osobno imamo jednu primjedbu i moram ju istaknuti. Dakle, sintagma dječja pornografija je neprimjerena. I trebamo govoriti o materijalima sa spolnim zlostavljanjem djece a ne o dječjoj pornografiji na što je upozorio na jednoj konferenciji i Centar za nestalu i zlostavljanu djecu koji djeluju pri Centru za sigurniji Internet. Dakle djeca ne sudjeluju u dječjoj pornografiji, djeca su spolno zlostavljana i to treba jasno razlikovati i napraviti distinkciju. Zašto ta razlika još uvijek ne postoji, ja odgovor na to pitanje ne znam, to treba mijenjat jer se time ne mijenja samo semantički kontekst već se na taj način ako koristimo sintagmu dječja pornografija umjesto materijali sa spolnim zlostavljanjem djece, ublažava to kazneno djelo i naprosto nije točno, to treba mijenjati u nekom slijedećem turnusu izmjena zakona. Najveći problem također koji je još neriješen a nije obuhvaćen ovim izmjenama zato što se pretpostavljam još dobar dio europskih zemalja nije odlučio kako će riješiti taj problem pa ću ja iskoristit priliku i da na njega ukažem je to da se maloljetnici u ovom trenutku mogu obostrano snimat u eksplicitnim pozama i spolnom odnošaju i to objavljivat na internetu a naše zakonodavstvo još uvijek nema tu kategoriju što je djelomično i opravdano jer internetski trendovi se razvijaju neobično strelovitom brzinom pa veći dio europskih zemalja još nije doskočio tome problemu. Dakle još uvijek nisu izmijenili svoje zakonodavstvo ali to je ne samo europski nego i svjetski problem, ti tinejdžeri danas u toj ranjivoj dobi, ne razmišljaju o svojim postupcima a onda kada budu odrasle osobe, ti internetski materijali koje su sami objavili u trenutku možda i alkoholiziranom i nekakvog drugom nepromišljenom trenutku će ostati trajno u tom internetskom prostoru. To je nešto što treba promišljati u sljedećim turnusima izmjene zakona jer to je problem koji postaje što bi rekli širom svijeta prepoznati, mi ga isto moramo čim prije rješavati. Inače, kao što sam rekla, ovaj paket triju izmjene zakona donosi niz pozitivnih poboljšanja, operativnih, financijskih i prije svega zakonodavnih. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Gđo. Irena, nadam se da, htio bih se referirati da vam je ova ova definicija službene osobe važna, ali htio bih vam, evo spomenuti jedan klasičan primjer i mislim da to svi shvaćaju. Recimo, ovo što ja tražim da se socijalnim radnicima u ustanovama, u bolnicama, u zdravstvu prizna isti status jer primjerice, tu ljudi sa licencom mogu obavljati i obavljaju nadzore kao što obavljaju djelatnici Centra za socijalnu skrb. znači primjerice, neki nadzor u obitelji može raditi i osoba koja je zaposlena u bolnici, a nema isti status kao što će imati sada socijalni radnik koji radi u SZSS-u. Znači ja sam samo tražio i tražim da se izjednače isti poslovi sa istim statusom. Znači nevjerojatan je paradoks da sada recimo djelatnik socijalni radnik iz bolnice kad bude u nadzoru bio neće biti u istoj situaciji kao djelatnih iz CZSS. Hvala lijepo. izvolite. **Petrijevčanin Vuksanović, Irena (HDZ)** Hvala lijepo kolega Maras. Nije dobro minorizirati cijelu lepezu izmjena zakona zato što dobro znate da je SDP-ova Vlada imala mogućnosti donijeti neke slične, slična poboljšanja i sličnu lepezu izmjene zakona pa je to propustila učiniti. Zato trebate gledati na ovo ohrabrujuće, da je to nešto što je cijela lepeza izmjene triju zakona, plus ovo što je bilo prethodna rasprava, gledati na to objektivno, a ne subjektivno i ne tražiti kako naš narod kaže, dlaku u jajetu zato što neke sljedeće izmjene zakona će obuhvatiti vjerojatno i želje onih koji sada nisu uključeni. Hvala lijepo. Hvala lijepo poštovana kolegice Petrijevčanin-Vuksanović. Napomenuli ste da RH će osigurati će osigurati prostor za još 6 skloništa koja nedostaju, znamo da postoji 6 županija u kojima nema nikakvih skloništa za žene žrtve nasilja. Negdje samo savjetovališta koja djeluju unutar nekih drugih sustava, međutim, ono što smo imali prilike čuti na tematskoj sjednici Odbora za ravnopravnost spolova jest da postoji ozbiljna opasnost i da se trebamo paziti s obzirom da smo si dali cilj da do kraja 2019. g. osiguramo privremena rješenja u ovih 6 županija, ali je posebno naglašenost terena da ovdje se radi o nekim prostorima koji nisu potpuno adekvatni i da moramo posebno paziti na to da se ne bi dogodilo da nam ta privremena rješenja ne bi postala ili ostala trajna rješenja. Samo taj apel evo, neka i Vlada i mi ovdje zapamtimo i radimo na tome. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor, kolegica Petrijevčanin-Vuksanović. Poštovana kolegice Glasovac, pa u razgovoru sa pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova koju navodite, gđo. Višnjom Ljubičić se iskristaliziralo rješenje. Dakle, Vlada je osigurala 70 milijuna kuna za osiguravanje rada skloništa za žene žrtve nasilja, ono što apelira pravobraniteljica za ravnopravnost spolova s kojom sam razgovarala na tu temu je uključenje lokalne vlasti, lokalna vlast, dakle županije su nedovoljno uključene i ne možemo očekivati, kako se to kaže kolokvijalno, centralna država rješava sve lokalne probleme. Dakle, očekuje se od nje inicijativa i inicijativa svih zainteresiranih strana da se županije uključe na ovu temu i da riješe taj slučaj i jedan, odnosno 5 slučaja koje smo apostrofirali kao bitne, a centralna država ja mislim da je dosad dovoljno se uključila i kroz ovaj paket zakonodavni i kroz druge aktivnosti. **Brkić,

Relativno rijetko se javljam za pojedinačne rasprave. Smatram temu izuzetno važnom i smatram da bi, da ustvari jedino na način da govorimo uvijek, da kažem iz dana u dan, iz sata u sat, o ovoj temi sa svih pozicija, a posebno sa mogućnosti ove pozicije koju mi imamo kao zakonodavno tijelo, odnosno kao saborski zastupnici je jedna od mogućnosti da javnosti i građanima prenesemo svoje stavove vezano za ovu problematiku te da pokušamo sa svim onim što kažemo utjecati na to da budemo društvo sa nultom tolerancijom na nasilje. Ono što je već više puta rečeno i naglašeno u raspravama i kroz klubove, a i sada kroz pojedinačne rasprave, neću, trudit ću se ne ponavljati, ali ono što mislim da treba ponovo i uvijek naglašavati sa pozicije saborskog zastupnika je to da po ovoj temi treba reći nitko ne treba trpjeti nasilje, bilo koju vrstu nasilja. U ovom slučaju govorimo o obiteljskom nasilju i da tu treba staviti točku. Znači da mi kao zakonodavno tijelo i pojedinačno kao saborski zastupnici trebamo stati iza toga da imamo nultu toleranciju na nasilje i da treba napraviti sve i činiti sve da tako i bude. Ovaj prijedlozi, ovaj paket zakona ide u tom pravcu da činimo te korake koji bi trebali ići u pravcu iskorjenjivanja nasilja, odnosno svođenja nasilja na najmanju moguću mjeru. Međutim, budući da svugdje gdje se govori o obiteljskom nasilju negdje u prvoj već rečenici kad se o njemu govori onda se navede da je to osjetljiva tema, kao osjetljiva tema često u stvari ostaje sa one strane u odnosu na javnost, znači u nekoj mračnoj skrivenoj strani i u stvari nemamo sasvim istinite odnosno ne možemo tvrditi da imamo sasvim istinite i točne podatke koliko se u stvari tog nasilja u obitelji dešava i tu ja vidim jedan veliki problem, znači problem društva koje nije u stanju se sasvim suočiti i govoriti istinu samo o sebi, niti se adekvatno tome suprotstavljati kako bi rješenja i pomaci ipak negdje u nekakvom vremenu bili bolji. Naprosto svjedoci smo činjenice da su svi ti podaci koje imamo o nasilju općenito, a i o nasilju u obitelji, sve lošiji, tako da mi kao klub, ja osobno kao zastupnik ću pozdravit sve prijedloge koji idu u pravcu da pokušamo smanjiti nasilje u obitelji, ali isto tako mislim da ne smijemo nasilje smatrati osjetljivom temom koja će zbog svoje osjetljivosti ostati negdje u nekakvoj tajni ili u nekakvom podrumu obiteljskom ili na nekom obiteljskom tavanu jer naprosto eto to nisu teme koje želimo podijeliti sa bilo kim izvan onog naj, naj, najužeg kruga koji u toj temi odnosno u tom problemu sudjeluje, to nije dobro. Nažalost kao društvo i kroz institucije, ali i kroz zajednicu znači ono u svojoj zajednici gdje živimo, u naselju, u susjedstvu, nismo potakli adekvatno rješavanje tog problema odnosno nismo potakli građane da prijavljuju odnosno da svjedoče nasilju i da pokušavaju svojim osobnim primjerima ukazat na taj problem i taj problem izvuć na svjetlo dana, znači u onom nekakvom najbližem okruženju. Zašto? Zato jer čini se da svjedočeći neadekvatnom ili nedovoljno adekvatnom ponašanju institucija, ali i zajednice koja često osuđuje upravo žrtve, a ne nasilnike, smatraju da je da je prijavljivanje nasilja, da je interveniranje zbog nasilja, nešto što nema baš previše smisla. Mi kao društvo se tome moramo suprotstaviti i kao društvo moramo reći tome dosta ako želimo da nam podaci i pokazatelji budu značajno bolji nego što su nam sada, a ni sada ne znamo točno kakvi su nam odnosno pretpostavljam da su puno gori nego ono šta imamo u statistikama. Naravno, posljedice nasilja su u obitelji dalekosežne, one nažalost značajno utječu na djecu u obitelji, a to to što utječu na djecu znači da generiraju perspektivi nova nasilnička ponašanja jer nažalost djeca u odrastanju, sazrijevanju, najčešće se povode primjerima znači ako postoji zlostavljanje bez obzira dal dolazi od majke ili od oca ili je međusobno uvjetovano, najčešće se prenese na na djecu kao neki obrazac tzv. normalnog ili uobičajenog ponašanja, a onda to naravno u nekakvom budućem životu te djece kao odraslih ljudi najvjerojatnije izazvati novo nasilno ponašanje ili određene sindrome koje će vuć kroz cijeli život kao naravno poteškoću koja je teško ispravljiva, koja nažalost bitno utječe na kvalitetu života i pojedinca, ali i njegovog najbližeg okruženja. Evo, ja sam htjela u stvari samo istaknut taj problem načelno ne, ne ovaj ulaziti u detalje. Ono što sam malo ulazeći u temu na što sam naišla je to da smo prije nekoliko godina u suradnji sa Bavarcima govorili o ovoj temi isto interdisciplinarno, Bavarska je kao savezna država u Njemačkoj jedna od najuspješnijih u borbi sa obiteljskim nasiljem, ali i inače sa svim oblicima nasilja i nisu tu neke velike razlike kad čitate izlaganja njihovih stručnjaka i naših stručnjaka iz svih ovih područjima, područja o kojima danas jest tema, znači zakona i pravosuđe i MUP i socijalna skrb, znači vrlo su slična nekakva institucionalna rješenja, međutim ono što se čini da je, ne čini nego jest velika razlika je to da Nijemci ko Nijemci provode sve ono što su zakonima propisali, da se ne prave nikakve razlike i da naravno temeljem toga imaju i puno odnosno primjer su većini europskih zemalja u rješavanju te problematike. Znači pozdravljamo sve napretke i ja osobno koje smo učinili u ovim zakonima, međutim dajmo konačno odlučimo kao društvo da, ne samo kao vlast, ne samo kao zakonodavac, nego kao društvo, kao zajednica, da imamo nultu toleranciju na nasilje i da se svi tako ponašamo, znači da počnemo od sebe, da kad vidimo nasilje u svom okruženju da smo ga u stanju prijaviti, prijaviti, da smo u stanju pomoći žrtvi, a ne zatvoriti oči i proći dalje što je čini se najčešće slučaj, zato i jest pretpostavka da u stvari postoji ona cijela jedna mračna lista žrtava nasilja koje nikad nisu zabilježene. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo repliku poštovana kolegica Marija Jelkovac, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice, ovo što ste rekli u završnom dijelu svoje rasprave vezano na propisane institute u cijelom ovom setu zakona koji su slični u biti i u našem zakonodavstvu i u zakonodavstvu ostalih država, ali efekti su slažem se tu s vama i mislim da je ono što moramo sigurno posvetit više pažnje je u edukaciju naših stručnih kadrova i u centrima za socijalnu skrb koji se prvi susreću sa žrtvom koja dođe obratit se za pomoć i u, i policija koja se prva susreće sa prijavom isto tako da mi, činim mi se da veća koordinacija između svih elemenata sustava koji se susreću i sa žrtvom, a i sa nasilnikom mora biti bolja, moramo imati bolje educirane kadrove kako bi bili efikasniji, nije dovoljno samo sve propisati zakonom, moramo stvoriti učinkovitiji sustav. Hvala. stvoriti uvjete, znači nije moguće samo kroz i isključivo kroz zakone, znači tu treba značajno uložiti u prevenciju i, na neku vrstu, na neki način kroz određenu vrstu propagande, samo što ću dodati je to vezano uz sigurne kuće, mislim da je tu spominjalo se u raspravi, znači te sigurne kuće to je tzv. nužno zlo u cijelom sustavu i to nije mjesto koje rješava naš problem, zajednica u cjelini mora rješavat problem stručno, interdisciplinarno, ali polazeći od svakog pojedinca i njegovog stava znači moramo gradit suvremeno, odgovorno društvo, društvo koje kaže ne, ne nasilju i to je način i put da, da ove crne brojke dođu u prihvatljive okvire. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Slijedeća rasprava poštovana kolegica Snježana Sabolek, izvolite. Hvala vam potpredsjedniče HS, uvaženi državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege, pa evo o tematici nasilja u obitelji, o tome kako ga naš pravni sustav tretira gledajući rad sudova često mi se čini da formalizam ima …/Govornik se ne razumije/… suštinom i smislom, te da sudovi katkada rade kao da nisu tu zbog građana nego da je upravo obrnuto kao da građani postoje radi toga da bi sudovi radili. Svi građani trebaju biti zaštićeni od bilo kakve vrste nasilja, pogotovo najranjiviji, zato je potrebna brza i učinkovita provedba zakona i djelotvornost institucija zaduženih za rješavanje takvih problema. Smatram da su zlostavljane osobe čak i nakon što su sklonjene u sigurnu kuću nedovoljno zaštićene iako izgube kontakt sa nasiljem događa se nepravda od nedovoljno sprovedivih zakona, nažalost. Obzirom da ima i više naziva sigurnih kuća, tako su i kvalitete smještaja i nadzora drugačije. Nadzor za vrijeme vikenda uopće ne postoji u nekim kućama, ne postoji nadzor nakon 19 sati, treba imati na umu da se zlostavljanje ljudi psihički ne mogu oporaviti, a da ne govorimo o tome da gume, da gube sva prava, osobe smještene u takve kuće nemaju pravo djecu smjestiti u vrtić, nemaju čak ni pravo glasanja, nemaju dovoljno sredstava za psihološku pomoć koja im je itekako potrebna. Najžalosnija je zapravo činjenica da zlostavljana osoba kada dođe u kuću zna za nekoliko dana koliko vremena može provesti u toj kući, rijetko koja ostaje duže od 6. mjeseci. Prije samog izlaska iz kuće ista osoba mora sama sebi pronaći stan i posao bez ikakve novčane pomoći. Iako je zakonom propisano da u takvim situacijama moraju biti najhitnije zbrinute u gradske i općinske stanove, to se ne događa, ukoliko se ne snađe slijedi oduzimanje djece koji idu centru za socijalnu skrb dok je majka prepuštena opet sama sebi. Često se izjednačava žrtva i nasilnik, policija ne određuje tko je primarni počinitelj u situaciji nasilja u obitelji, pa takve prijavljuju i jednu i drugu osobu, tako da tu ne dolazi do temeljne razlike, što su i stručnjaci iz Europe ustanovili kada su analizirali situaciju u RH. Nakon Nakon što se žrtva odvaži i prijavi nasilje po zakonu, takvi postupci trebaju ići u žurnu proceduru, no često se to ne događa, pa takvi postupci idu redovnim, a ne žurnim putem i samim time žrtvu dovode u ponovnu opasnost. Također je vrlo bitno, možda i najbitnije da prilikom prijavljivanja zlostavljana osoba može istu minutu ukoliko je žrtva u kriznoj situaciji dobiti smještaj i bez uputnice centra za socijalnu skrb. Događali su se nevjerojatni propusti, npr. da partner ubije partnericu iako je imao zabranu prilaženja koje se naravno kršilo dok je nije ubio, to su problemi provedbe zakona i tu treba djelovati. Zalažemo se za puno represivnijom provedbom zakona u takvim slučajevima. Unazad 2.g. imali smo 18 žrtva koje su tragično završile pod takvim, pod takvim to je prevelika brojka, kritična i ukazuje na problem neučinkovitosti institucija. Takvim osobama, žrtvama nasilja, mora se odmah po prijavi nasilja pružiti smještaj za osobe i za djecu, takva osoba pogotovo u prvim mjesecima kada je recivit, kada recidif najčešći od strane zlostavljanja, mora imati 24 satnu zaštitu, stručni tim osposobljeni za takve osobe također u prvim mjesecima mora biti 24 sata dostupan, SOS telefon mora biti dostupan 24 sata na dan, a također i javno obznanjen. Također, vrlo je bitno kvalitetno zbrinuti djecu da što lakše prođu takvo iskustvo, moraju imati osiguran prijevoz do vrtića. Žrtvama nakon određenog vremena mora se ponuditi mogućnost zaposlenja kada je još u kući, po izlasku iz kuće žurnim postupkom osigurati smještaj i ponuditi novčanu pomoć jer takve osobe nemaju kuda nakon sigurne kuće i ako im tada ne pomognemo, nismo učinili zapravo ništa i saznanja koja imam, podrška pri uključivanju na tržište rada i smještaj je najvažniji faktor prilikom ponovnog susreta sa realnim uvjetima života. Sudac npr. neće postavljati pitanje, sud nema potrebe ispitivati, isto kao ni policijski službenici, što se žrtvi događalo zadnjih nekoliko godina, u pravilu neće pitati da li se u nečijoj kući kontinuirano događalo nasilje ili ne, već se bavi samo konkretnim događajem za koji je podnesena prekršajna prijava. Žrtve često dobrovoljno povuku prijavu nasilja jer ih ili njihovo okruženje ili službenici uvjere da je bolje odmah na početku odustati od sudskog postupka. Nasiljem u obitelji mediji se bave sporadično, obično onda kada dođe do neke tragedije od strane obiteljskog nasilnika, ali uvijek ispadne da su nasilnici već bili evidentirani i osuđivani, to zapravo znači da sustav uopće ne prati njihovo ponašanje. Smatramo da je problem s našim zakonima i to ne samo onima koji se bave obiteljskim nasiljem u tome što pate od hipernormiranosti odnosno nikada nisu do kraja jasni. Sistem jednako tretira i žrtvu i počinitelja kada dođe do eskalacije nasilja i doslovno se događaju situacije da vidno pretučena žrtva zaradi prijavu kao i onaj koji ju je istukao. Kako je tako nešto uopće moguće? Ako su stvari tako nepravedno postavljene na samom početku, kako da onda žrtva nasilja kasnije dokazuje da je nad njom izvršeno nasilje? Zašto se sudska praksa ne bavi uzrocima nasilja? Nasilje u obitelji i intimnim vezama ima toliko mnoštvo negativnih posljedica da je zapravo pravi izazov opisati i u potpunosti razumjeti njihov dugoročni učinak na razne domene ljudskog funkcioniranja. Najizravnija posljedica je strah koji postaje kroničan, dugotrajan i ograničavajući. Nasilje u obitelji predstavlja jednu od temeljnih kršenja ljudskih prava, postoje razni oblici nasilja u obitelji, fizički, psihološki, ekonomski, zanemarivanje, ali svaki od njih ima svoju težinu jer ostavlja duboke posljedice na osobu kojoj se nasilje dešava, djeca su nažalost najugroženija jer su najosjetljivija i najovisnija često o počinitelju nasilja. Humanistički nivo od kojeg krećemo je čovjek, a slobodi od diskriminacije i zlostavljanja pripada mjesto prije svih ostalih ljudskih prava upravo stoga što posljedice njezinog kršenja imaju uvijek nehumane i dalekosežne posljedice, po svojoj naravi sama bilo kakva diskriminacija uvijek neizbježno proizvodi masovno i sustavno kršenje ljudskih prava. Hvala vam. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, poštovana kolegica Irena Petrijevčanin Vuksanović. Kolegice ne znam tko vam je pisao tu pojedinačnu raspravu koju ste upravo pročitali, jeste vi pisali ili neko drugi, ali ne baratate sa istinitim i točnim informacijama. Dio toga što ste vi pročitali kao problematiku je riješen još prethodnim izmjenama Zakona o sprječavanju nasilja u obitelji koji sam ja imala u ime Kluba HDZ-a, a jedan dio je riješen čak i ovim izmjenama zakona. A što se tiče sigurnih kuća, dakle vi govorite protiv toga da su one potrebne s čime se ne slažu resorna tijela, civilne udruge i žrtve koje su puno upućenije u ovu problematiku. Hvala lijepo. **Sabolek, Snježana (Živi zid)** Hvala vam, dakle ovo sve sam pisala iz saznanja od samih žrtva nasilja, pokušala sam što vizualnije objasniti kako se one osjećaju i kroz što sve one prolaze. Nitko nije protiv sigurnih kuća, nego samo da nisu sve kuće isto, kako bi rekla, nemaju iste uvjete, trebaju poraditi možda na tome, a ono što je najbitnije je ono kada žrtva izađe iz te kuće, joj je u biti potrebna i najveća pomoć da stane na svoje noge. Hvala vam. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Stjepan Čuraj, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Samo kratko ono što sam najavio, bi želio skrenuti pozornost ili možda malo problematizirati jedne izmjene i dopune ovdje konkretno koje se odnose na čl. 315. i uvođenje novog stavka 316.b odnosno čl. 315.b koji ovdje uvodimo poslove i osobe, osobe koje obavljaju poslove od javnog interesa. E sad, što je to točno? Da li je javni interes imati imati nacionalnu medijsku kuću, HRT koji pruža informacije …/Govornik se ne razumije/…? Ja mislim da se svi složimo da je. Da li osobe koje rade za tu kuću provode javni interes, rade poslove u svrhu javnog interesa? Po definiciji da. Da li to znači ako ja spriječim inkasatora da uđe u moj dom i povredi moju pravo na neotuđivost doma, da li sam počinio kazneno djelo iz članka ovog zakona? Ne znam. Javni interes je javni prijevoz, znači ako ja spriječim osobu u obavljanju javnih poslova, javnog interesa, ja činim obilježja ovog kaznenog djela, da li sprječavanje poslova kontrolora ili konduktera spada pod poslove javnog interesa ili interesa javnog društva? Ne znam, tumačenje je svakakvo. Zato da, možda bi trebali pristupiti jednom širem, široj definiciji ili uopće definiciji poslova od javnog interesa jel poslove ovdje kao što su rekli javnog službenika u obavljanju javne službe su mi jasni, ali ovo od javnog interesa to može bit da jedinica lokalne samouprave propiše određeni javni interes koji može biti u koliziji sa privatnim interesom iliti zaštitom privatnog vlasništva, ja ne govorim ovdje o eksproprijaciji o nekim takvim stvarima koji, govorim u općem interesu, ali da li kada određeno javno tijelo propiše određene ili kaže ili stavi ili postavi određene osobe da provode tzv. javni interes da li se to smatra odma da su ispunjena obilježja ovoga kaznenog djela i da te osobe koje obavljaju te poslove bile one uopće imale javne ovlasti ili ne, ali rade u javnom interesu spadaju u smislu opisa osoba o obavljanju poslova javnih interesa. Dakle, kada taj javni interes dođe u sukob sa privatnim, što ćemo onda? Kako se tu postaviti? Po meni je to svojevrsna kolizija. Ja mislim da bi trebali možda ići na definiciju da osobe znači kada se spriječi u obavljanju poslova od javnog interesa za, znači zapravo za koji po svojoj prirodi koriste više osobama da li ići na takav način jedne šire definicije ili ne, ne znamo jer ovo, samo se bojim da ne dolazi do nekog preekstenzivnog tumačenja ili da smo s ovim nekoga isključili ili ga ne uključujemo direktno pa onda u nekom tumačenju se neće svrstati da li da vozač u javnom prijevozu obavlja posao od javnog interesa, a kontrolor ili kondukter ne jer on vrši naplatu koja nije u u užem obliku javnog interesa nego interesu tog društva koje ima interes financijski, a uzgred obavlja posao od javnog interesa ili je. Ja ne znam. U ovoj definiciji to ne piše, nismo definirali posebno to u pojmovima pa me zato zanima evo, primjer je čistoga medijskih, znači mi možemo reći interes medija, interes javnosti. Da li je interes javnosti isto što i javni interes? Tumačenja su svakakva. Da li sprečavanje osobe da obavlja kao novinar nešto što je u interesu javnosti ili možemo protumačiti od javnog interesa, a imali smo takve sudske prakse za i neovlaštena snimanja koja su prosuđena da su rađena u javnom interesu, da su onda prihvaćeni kao dokazi u kaznenom postupku, dosta široko. Da li to kada spriječiš, ne daš, ne dozvoliš si počinio obilježje za kaznenog djela? Evo, to je ono što zapravo sa ciljem želim malo isproblematizirati, da li doći do nekog rješenja, da li navesti da predlagatelja u nekom vlastitom amandmanu ili podnošenjem svoga da samo se to malo više posveti obzira, mislim da bi bilo sigurno dobro i u zaštiti svih ljudi koji rade u javnom interesu, ali i zaštiti da se ne bi to isto tako zloupotrebljavalo ili došlo do samog kraja neke pravne nesigurnosti. Dakle to, mislim da bi možda zahtijevalo širu definiciju ili opću ili precizniju, kako god, da znamo što točno, što su, koje su to osobe koje rade poslove od javnog interesa. Što bi mogli reći za njih da se to podrazumijeva jer evo, na primjeru da li medija, da li HRT-a u krajnjoj liniji, inkasatora, ako oni rade posao od javnog interesa, a znamo da je to javna medijska ustanova. Da li onda znači ako ja njega ne pustim u svoj dom, da li sam prisilom ili bilo koji načinima obilježja ovog kaznenog djela, a to je direktno u suprotnosti sa nekim drugim Ne znam. Da li smo tu nešto u koliziji ili nismo, otvoreno je pitanje pa vas molim da jednostavno se na to ili očitujete ili kroz amandman ili kroz završno izlaganje da to više pojasnimo. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Prelazimo na sljedeću raspravu, poštovana kolegice Sabina Glasovac. Izvolite. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala lijepo g. potpredsjedniče HS-a, poštovane kolegice i kolege. Već sam i u ime kluba i kolega Peđa Grbin i ja, podržali smo, zapravo dobre aspekte ovih zakona u smislu pooštravanja kazni za nasilnike i snažniju poruku države prema svima onima koji se nasilnički ponašanjem želje obračunati u načelu sa slabijima, ovdje se vrlo često radi u velikom broju slučajeva o radno uvjetovanom nasilju, znači nad ženama, gdje su često žrtve i djeca i vrlo snažno se i kroz ovaj zakon zapravo zalažemo za minimalnu toleranciju na kršenje ljudskih prava, a svi ćemo se složiti s tim da je zapravo ovaj dio oblik nasilja nad ženama i nasilja u obitelji kršenje jednog od temelja ljudskih prava. Na ovaj način izmjenama zakonodavnog okvira kroz ova 3 zakona, pa čak i onaj dio Zakona o sudovima za mladež koji se naslanja naravno u sustavu na i na ovu problematiku. Možemo reći da idemo u korak sa nekim preporukama i međunarodnih odbora koji promatraju RH kao i sve zemlje članice EU u učinkovitosti i ekspeditivnosti u borbi protiv nasilja nad ženama. Taj odbor je vršio određeni monitoring. 2015. dao nam je određene i preporuke, kao što je ubrzavanja postupka potpisivanja Konvencije Vijeća EU u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, što smo u konačnici i učinili. Dao je isto tako, smjernice za unaprjeđenje zakonodavnog okvira što smo u jednom velikom dijelu i učinili kroz paket ovih zakona, međutim, nama tu da bismo mogli govoriti o sustavnoj borbi protiv nasilja nad ženama, a onda i nasilja u obitelji moramo poraditi još na nekim elementima. Sam ovaj zakonodavni okvir nažalost neće biti da mi kao država možemo reći, okej, sada smo u snažnoj mjeri unaprijedili borbu protiv nasilja. On hoće, ovo je jedna bila od, kako bih rekla, pravosuđe uvijek predstavlja određenu rak-ranu u hrvatskom društvu u svim segmentima jer često se stječe dojam da da ostale institucije, centri za socijalnu skrb, policija, odradi svoj dio posla i da negdje zapne upravo na pravosuđu, što zbog sporosti samih postupaka, što zbog izricanja kazni koje su niske pa onda one sablažnjavaju zapravo javnost, što zbog nepostupanja, odnosno nekih oslobađajućih presuda u slučaju nasilja u obitelji, što isto tako sablažnjava javnost i tu se stvara jedna atmosfera, naravno nezadovoljstva gdje društvo, i u Hrvatskoj imamo prilike vidjeti onda, kulminira se nekakvim građanskim inicijativama, kao što se bila posljednja inicijativa Spasi me, što je legitimno, što je dobro, što je pozitivno, međutim, to nije ništa novo. Poruke koje je kanalizirala odnosno komunicirala inicijativa Spasi me je poruke su koje godinama odašilju određeni dijelovi civilnog sektora, stručnjaci koji se bave ovim područjima. Ali dobro je da se nažalost kroz što kažu u svakom zlu ima nešto dobro, kroz neke strašne primjere koji su, nasilja koji su zatrovali hrvatski prostor, pri tome ne mislim da se o njima nije trebalo pisati nego su zgrozili hrvatski prostor su se neke stvari ubrzale pa smo tek nakon te inicijative spasi me, iako smo, je 1. listopada prošle godine zapravo stupila na snagu Konvencija Vijeća Europe o zaštiti od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji gdje smo se obvezali na određeni broj stanovnika osigurati određeni broj mjesta u skloništima za žene žrtve nasilja i njihovim obiteljima smo brzo došli do akcijskog plana da ćemo do kraja 2019. godine po ovom pitanju osigurati u 6 županija koje do sada nisu imali sklonište za žene žrtve nasilja recimo da ćemo odraditi barem ova privremena rješenja koja bi sutra trebala prerasti u nekakva konkretna i nekakva trajnija rješenja. Pri tome mislim na rješenja koja, znači skloništa za žene ne mogu biti nekakve stračare, to ne mogu biti ne samo fizički neadekvatni prostori nedostupni osobama sa invaliditetom koje su isto tako žene žrtve nasilja ili djeca nego to moraju biti znači prostori i mjesta, dakle prostori, pri tome ne mislim samo na zidove nego mjesta gdje će se ženama pružati sva adekvatna podrška. Znači moramo voditi računa da ona budu i adekvatno opremljena, ne samo u materijalnom nego i u onom drugom smislu stručnjaka koji će ženi svu potrebnu psihološku, psihosocijalnu i drugu pomoć u tim teškim trenucima gdje ona zapravo svoj novi početak traži daleko od svog doma jer je i ona unatoč tome što je žrtva prisiljena napustiti dom. Znači nije nasilnik taj koji se u dosta slučajeva, koji se udaljava, nego je ona ta koja s djetetom, bosonoga, bez ičega, možda smo s dokumentima odlazi u neki neizvjestan novi početak, u neku svoju bitku za dostojanstvo i tu joj sigurno nije lako. Nije joj lako zbog toga što je devastirana psihički, uništena je fizički, znači nad njom je vršeno i psihičko, vjerojatno i fizičko nasilje. Mora proći jedan traumatičan postupak prijave, dok to sve u konačnici ne rezultira pravomoćnom presudom a znamo svi mi kako je i nama koji nemamo te otegotne okolnosti koliko je vrlo često ponekad donijeti odluku nekog novog početka, bilo da se radi o promjeni posla, bilo da se radi o promjeni mjesta stanovanja. Bez obzira čak i ako nemate djecu, to su vrlo teške životne odluke, za svakog čovjeka, nisu lake. Čovjek važe, čovjek gleda pluseve, minusove, vrlo je teško izlaziti i iz zone komfora, donositi odluke o određenim iskoracima. A zamislimo kako je donositi takve odluke gdje žena uopće ne živi u kakvoj zoni komfora, tu uopće ne možemo govoriti o zonama konfora gdje praktički mijenja cijeli svoj život. I tu mi kao država moramo učiniti sve što je potrebno uz ove izmjene zakonodavnog okvira da vidimo na koji način znači osigurati bolju koordinaciju svih institucija, znači tu nije samo pravosuđe, tu je i policija i centri za socijalnu skrb i zavodi za zapošljavanje. Jer žene žrtve nasilja, pokazuje se po statistikama su najčešće to nasilje kojima su izložene tjelesno, odnosno psihičko i tjelesno ali uzrok, korijen svakog nasilja, ne svakog, ali veliko dijela nasilja leži u ekonomskoj ovisnosti odnosno neovisnosti žene koja u tom slučaju se vrlo teško odlučuje za određene iskorake, za napuštanje takvih toksičnih odnosa, toksičnih okruženja upravo zbog toga što nema kamo, nema s čim, nema gdje. S čime će ona početi? Znači u ovom dijelu žrtvama isto tako što su i preporuke i Istanbulske konvencije i naše Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji koja je važeća od 2017. do 2022. godine, znači tu ne možemo isključiti ni Hrvatske zavode za zapošljavanje i raditi na tome da ženama žrtvama nasilja osiguramo ne samo ono što im pripada što možemo, ona kaznena, kako se to već zove, sad se ne mogu sjetiti točno, znate na što mislim, obeštećenja u financijskoj naravi koje je isto vrlo često se ne konzumira i vrlo je uzak način na koji ona može dobiti zapravo tu naknadu u točno specifičnim slučajevima ali treba osigurati znači da se te osobe educiraju i da im se omogući nekakvo, kad one dođu k sebi odlazak, odnosno stupanje na tržište rada i kakva takva ekonomska neovisnost. Naravno u samom postupku tih borbi za dokazivanje da su žene žrtve nasilja, pri tome posebno paziti da ne doživljavaju sekundarnu viktimizaciju ni žene ni djeca, pri tome ne mislim samo na institucije, mislim i na medije, mislim i na medije. Isto tako kad govorimo o skloništima za žene ministarstvo je to koje je preuzelo, država je ta koja je preuzela koordinaciju preuzimanja obveza iz tzv. Istanbulske konvencije, Konvencije vijeća Europe. ona neće, i tu je u pravu kolegica Petrijevčanin-Vukasnović u jednom dijelu kad kaže ne možemo to bez lokalnih zajednica, ali ne možemo mi to ni prebaciti sve jedino i isključivo samo na lokalne zajednice. Država plus lokalne zajednice. Prema jednom istraživanju kaže da recimo kad govorimo o skloništima za žene, nemam puno prostora, znači za skloništa za žene se u proračunima jedinica lokalne samouprave u 2015. godini izdvajalo između 0,01 i 0,18% županije, 0,01 i 0,18%. Tu je najsvjetliji primjer grad Zagreba ali ako njega izuzmemo jer on je u potpuno drugačijoj poziciji od ostatka jedinica regionalnih samouprava.

Hvala lijepo kolegice Glasovac. Evo dati ću vam priliku da još malo elaborirate vezano uz izdvajanje za skloništa i sigurne kuće koju sigurno u Hrvatskoj ne podržavamo na dovoljno kvalitetan način financijski, mislim da bi to čak trebalo urediti možda i obvezom određenom kroz neka zakonska rješenja s obzirom da je razlika ogromna, rekli ste 0,01 od proračuna do 0,18 maksimum znači to je 18, 18 puta neko izdvaja manje od, od nekog drugog i to jednostavno treba unificirat, znači tu vrstu standarda moramo imati u cijeloj RH, pa ne kažem ja da i u Zagrebu nema potrebe za još vjerojatno da imamo i više mogućnosti nažalost bi bila popunjena

Da, 18 puta manje izdvaja netko drugi, ali znači maksimum ulaganja u skloništa od strane županija u ovom trenutku je manji od 1% i oni najsvjetliji primjeri izdvajaju najviše znači 0,18, Tu ćemo se morat odrediti na neki način, Zagreb je u drugoj, u drugoj poziciji, ostali se snalaze, Udruge civilnog društva osnivaju svoja skloništa, Caritas tu uskače, vrlo rijetki su primjeri kao Grad Zagreb gdje on može stati iza skloništa odnosno nije samo specifično to sklonište i financirati, al mi ćemo tu morat naći nekakav način da država, imamo 70 milijuna na raspolaganju iz ISF-a za opremanje postojećih i otvaranje novih skloništa, znači tu jedna dio može država preko ISF fondova povući, dio možda iz centralnog proračuna, al dio će morat preuzet na sebe jedinice lokalne i regionalne samouprave i ne reć samo to će županija, pa da, ali u ta županijska skloništa dolaze žene s cijelog područja županije i možda iz nekih drugih županija i tu moramo biti senzibilizirani. Hvala vam potpredsjedniče HS, uvažene zastupnice i zastupnici, u ovom završnom kratkom obraćanju u prvom redu želim reći da je Vlada odlučila prihvatiti amandmane Odbora za zakonodavstvo, tri kratka, reklo bi se, tehnička amandmana i mi ih prihvaćamo. A što se tiče ovih zakona o kojim su danas raspravljali, ja mogu se zahvaliti svima onima koji su svojim diskusijama dali doprinos našim nastojanjima da ovu materijalno, kaznenu materiju i procesnu, a i onu prekršajnu učinimo kvalitetnijem i da, funkcionalnijom u pravcu onog jedinog zajedničkog cilja, nadam se zajedničkog cilja da društvene vrednote koje štitimo prekršajnim i kaznenim zakonom što kvalitetnije zaštitimo šaljući poruku kroz materijalne, kroz materijalne zakone, kakva je reakcija društva na one koji krše društvene norme na takav način da drugi načini društvene zaštite nisu učinkoviti, da se da mora pristupiti onom krajnjem, a krajnji način štićenja društvenih vrednota je prekršajna i kaznena Izmjenama smo poslali poruku da kao društvo ne toleriramo nasilje, izmjenama smo poslali poruku da snažnije štitimo neke od društvenih vrednota koje su zahvaćene tim materijalnim normama koje smo mijenjali ovim izmjenama i dopunama Zakona o zaštite od nasilja u obitelji i Kaznenog zakona, a izmjenama u procesnom, u procesnoj sferi učinili smo napor da Zakon o kaznenom postupku kao temeljni procesni zakon koji definira alate kojim se stranke mogu, nekad i moraju koristiti, to su sud, tužiteljstvo i obrana, dakle da se koriste na jedan funkcionalan način kako bi se ona temeljna, ključna uloga Zakona o kaznenom postupku ostvarila, a ona je da nitko nedužan ne bude osuđen, a da stigne primjerena i adekvatna kazna, naravno uvažavajući sve standarde koje kao članica EU moramo pružiti kroz prizmu zaštite ljudskih prava i okrivljenicima. Nastojali smo učiniti materijalne propise iz kaznene sfere takvim da sankcije koje smo predvidjeli budu odvraćajuće za potencijalne počinitelje, da budu upozoravajuće, nastojali smo procesnim alatima učiniti to da nam tijela koja otkrivaju kaznena djela budu učinkovita i da njihove reakcije budu odvraćajuće, naravno poželjno je da to to i u postupku odrade i sudovi, i državna odvjetništva i da njihove reakcije budu brze, a onda, brze i pravedne, na zakonu utemeljene i samim time bit će i one odvraćajuće. Hvala vam na pozornosti. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu, glasovat ćemo o ovim točkama kad se za to steknu uvjeti.

i članka 172. u vezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovim točkama dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege sa, da se ne